Prelazimo na iduću toku dnevnoga reda, a to je: - Prijedlog Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Predlagateljica je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovan Sandra Artuković-Kunšt zamjenica ministra pravosuđa. Izvolite. Hvala lijepo poštovane zastupnice i zastupnici. Karakteristike dosadašnjeg razvoja antikorupcijskih standarda u RH su bile akcent na izgradnji institucija i zakonodavnog okvira, te veliki naglasak na represivnom djelu. I u tom dijelu smo postigli i rezultate koji su čak i međunarodno prepoznati prepoznati i priznati dobri. Ovom strategijom fokusirali smo se prvenstveno na prevenciju korupcije, odnosno na uočavanje sustavnih pogrešaka koje potiču na koruptivno djelovanje uzimajući u obzir sektorski pristup koji će ciljanim preventivnim djelovanjem omogućiti sprječavanje različitih pojavnih oblika korupcije specifičnih za pojedine sektore. Strategija je utemeljena na učešću i doprinosu, odnosno na participativnom djelovanju svih sudionika u relevantnim tijelima javne vlasti, u nevladinim organizacijama, u medijima i u socijalnim partnerima na identifikaciji koruptivno rizičnih poslovnih procesa i uzroka nepravilnosti unutar sustava, a to smatramo ključnim elementom uspješnosti formiranja ali i nadzora provedbe strateškog okvira i mjera u antikorupcijskim nastojanjima. Participativni i sektorski pristup odražava se u dosadašnjim aktivnostima koje smo poduzimali da bi uopće izradili ovu strategiju. U lipnju 2014.osnovana je koordinacijska radna skupina za izradu nacrta Strategije suzbijanja korupcije, sastavljena je bila od predstavnika tijela čije se područje djelatnosti izravno dotiče tema koje su predmet strategije uspostavljena kao tijelo koje je podržalo taj novi metodološki pristup u izradi strategije koje je osnovalo i podržalo podršku tzv. sektorskim timovima. Sektorski timovi su radili na analizi pojedinih tema Strategije suzbijanja korupcije, zadatak sektorskih radnih skupina bila je analiza koruptivnih rizika, određivanje sektorskih ciljeva, izrada sektorskog izvješća. Rezultat rada sektorskih radnih skupina je zapravo sadržaj predloženog nacrta Strategije suzbijanja korupcije. Nova strategija određuje niz horizontalnih prioriteta za naredno razdoblje te za razliku od prijašnjih strateških dokumenata uvodi i podjelu na pojedina specifična tematska područja. Horizontalni ciljevi se odnose prvenstveno na jačanje integriteta, na odgovornost i na transparentnost tijela javne vlasti u područjima koja utječu na sve pojedine sektore. U tom smislu ističemo horizontalne prioritete a to je integritet unutar političkog sustava i uprave, lokalne i područna ili regionalna samouprava, trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, javna nabava, pravo na pristup informacijama, sprječavanje sukoba interes i uloga civilnog društva i medija u suzbijanju korupcije. Strategija donosi specifična ključna tematska područja za usmjeravanje antikorupcijskih napora u narednom razdoblju. Naime, tipovi i oblici korupcije se razlikuju od sektora do sektora a to proizlazi iz sektorskih razlika u korupcijskim rizicima. One su posljedica samog sadržaja različitih poslovnih procesa u svakom pojedinom sektoru, a ideja je da se ciljanim preventivnim mjerama omogući sprječavanje različitih pojamnih oblika korupcije specifičnih za pojedini sektor. Posebna sektorska područja u strategiji su pravosuđe, gospodarstvo, javne financije, poljoprivreda, zdravstvo, znanost, obrazovanje i sport, te zaštita okoliša, promet i infrastruktura. U razdoblju od 31.listopada do 30.studenog 2014.trajao je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi prijedloga nacrta Strategije suzbijanja korupcije, nacrt strategije i pripadajući obrazac za sudjelovanje u savjetovanju smo objavili na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa te su prijedlozi i primjedbe na nacrt strategije bili dostavljani putem obrasca i mailom. Tijekom trajanja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću održana su i dva tematska okrugla stola. Tema prvog okruglog stola koje je bio 19.studenog u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Ministarstva pravosuđa bila je identifikacija koruptivnih rizika u poslovanju tijela javne vlasti u odnosu na privatni sektor, a u području javne nabave i gospodarstva. Drugi okrugli stol organiziralo je Ministarstvo pravosuđa na temu identifikacija koruptivnih rizika u području zaštite okoliša, prometa i infrastrukture. Osim okruglih stolova u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću održane su i tematske sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije i sjednica Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava Gospodarskog, socijalnog vijeća. I tamo su predstavljeni i raspravljeni prijedlog nacrta Strategije suzbijanja korupcije. Na ovim spomenutim javnim događanjima sudionici su podržali donošenje i sadržaj predmetnog prijedloga. Strategija je generalno sumjerena na jačanje transparentnosti, odnosno na osiguranje dostupnosti informacija, usmjerena je na odgovornosti i integritet dužnosnika i službenika, na učinkovitost u radu tijela javne vlasti kroz identificiranje jasnih pravila i definiranje jasnih pravila ponašanja službenika i dužnosnika, te je usmjerena na uklanjanje nedostataka u organizaciji sustava. Sljedeći korak nakon izrade strategije je stvaranje pratećeg akcijskog plana jer će se Strategija suzbijanja korupcije provoditi putem akcijskog plana, a u cilju praćenja provedbe biti će akcijski plan revidiran svake dvije godine dok strategija određuje općenite ciljeve strateški određenih područja, akcijskim planom će se ti ciljevi konkretizirati i to određivanjem aktivnosti za njihovo ostvarenje, odrađivanjem nadležnih tijela za provedbu predviđenih aktivnosti i naravno sa rokovima da se ta provedba izvrši. Imajući u vidu važnost dosljedne provedbe strategije i pratećeg akcijskog plana osobitu pozornost posvetit ćemo praćenju provedbe mjera za suzbijanje korupcije te odgovornosti za njihovu provedbu. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića govorit će poštovani Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo zamjenice, poštovane kolegice i kolege. Evo na samom početku ću nekoliko friških statističkih podataka o percepciji korupcije u Hrvatskoj koje su nedavno objavljene. U čak 81% hrvatskih poduzeća smatraju menadžeri da im korupcija stvara prepreke u poslovanju, znači u čak 81%, čak 94% hrvatskih ispitanika vjeruje da je korupcija u Hrvatskoj izuzetno široko rasprostranjena. nizak, on je 76%. Čak 55% ispitanika smatra da korupcija utječe na njihov svakodnevni život. Prosjek u EU je 26%, znači tu smo gotovo dvostruko "jači". Gotovo 90% ispitanika smatra da su podmićivanje i veze najlakši način dobivanja javnih usluga u Hrvatskoj. Prosjek u EU je 73%. Korupcija je po osjećaju građana RH 3.po važnosti problem u Hrvatskoj. Čak je 16% službenika u javnoj upravi priznalo, znači 16% je priznalo da je dobilo posao podmićivanja. Taj je sigurno broj daleko veći i znamo da građani nerado sudjeluju u tim anketama kada se postavljaju takva pitanja. 18% hrvatskih građana doživjelo je podmićivanje javnog dužnosnika. To su samo neki od podataka koji zvone na uzbunu. I sada imamo pred sobom jedan dokument u kojem sasvim sigurno ne treba dvojiti niti o jednom slovu. U ovom dokumentu za šta se ovaj dokument zalaže ne postoji sigurno u sabornici osoba koja bi odbila bilo koji prijedlog iz njega. Međutim, ove brojke upozoravaju, govore govore umjesto nas. Koliko god se mi hvalili da smo poduzeli odlučne korake protiv korupcije. Sjećate se vjerojatno 2008.kada je počela najžešća borba protiv korupcije i kada se govorili nulta stopa tolerancije prema korupciji. Jeli to tako? Recimo što znače strategije, akcijski planovi za suzbijanje korupcije uz tolerantan gotovo prijateljski odnos društva prema korupciji? Mi smo još društvo koje korupcionaše tretira poput filmskih zvijezda i kada je tako svaka strategija bilo koja da je vlada donijela pada u vodu, ona je mrtvo slovo na papiru. Mislim da sam to pričao, bio sam u jednom restoranu na periferiji grada na ručku u restoran je ušla osoba koja je 2, 3 dana prije toga puštena iz zatvora. Bila je nekoliko mjeseci u pritvoru pod sumnjama za zlouporabu položaja. Svi znamo osobu ali pošto ih više ima pa je neću spominjati i tada sam doživio nešto što je nevjerojatno. Gotovo pola restorana, bio je pun, se poklonilo toj osobi samo što nije izvršilo rukoljub. rukoljub. Imao sam prilike sa velikim zvijezdama ručati jer sam se bavio tim poslom, nikad nitko nije ili rijetko kada prišao stolu i zamolio autogram. Ova osoba koja je pod osnovnom sumnjom da je krala i to više milijuna kuna njoj su se imali svi, svi barem pola restorana se diglo, za to imam svjedoke, i srdačno su se rukovali i tapšali po ramenima. Ne znam jesu to bili sudionici pa sam ja slučajno bio u tom društvu, ali sumnjam. U takvom društvu bilo kakvu strategiju da Vlada donosi neće uroditi plodom. Mi smo postali društvo tolerantno. Ponovit ću, često se ovdje iz sabornice su dijelili lekcije oni koji su poslije bili osuđeni za korupciju, a moralne su vertikale. Kako to i zbog čega se danas oni koji su ili osumnjičeni ili su pravomoćno osuđeni ili su prvostupanjski osuđeni za korupciju slave kao stupovi društva? Nešto tu nije uredu, nešto nije s nama kao društvom uredu ili ovih 25 godina djelovanja i prije ono djelovanje u komunizmu smo koristili na loš način sa lošim primjerima. Ako čovjek koji je ogrezao u kriminal može biti biti dobrodošla osoba u društvu, tada ova strategija neće doprinijeti ničemu. Prvo, da bismo se počeli rješavati korupcije trebamo mijenjati odnos prema onima koji su se našli u korupciji. Prvo trebaju institucije, državne institucije, institucije lokalne samouprave promijeniti odnos prema korupciji i onima koji su se našli u korupciji. Zatim treba djelovati drukčije nego što djeluje pravosuđe, od DORH-a do sudaca, sudova, kada suci imaju maksimalne kazne, a većinom ili gotovo u pravilu daju one minimalne jer se često kaže da su se drugovi ili gospoda dogovorili sa sucima, izdali su nekoga pa su dobili daleko manje kazne. Kakav primjer dajemo ostalim? Ukradi, izdaj i poslije ćeš dobiti minimalnu kaznu, nova će ti ostati. Rak rana društva kad je u pitanju korupcija su stranke. Kako to da uvijek vidimo kad smo u strankama korupciju u drugoj stranci, a ne u vlastitoj stranci. Kako to da odmah vičemo, galamimo da treba onoga tko je iz druge stranke zatvoriti, pa čak ne procesuirati prvo nego zatvoriti jer su to lopovi, a u našoj stranci su dobrodošli i u našoj stranci se opravdavaju i kažete treba čekati drugostupanjsku presudu. Nije na odmet za ponoviti slučajeva, kandidat za predsjednika SAD-a, ne neke beznačajne zemlje, kojeg su našli pred kućom prostitutke. Samo pred kućom je bio, nisu ga in flagranti uhvatili, morao je odustati od kandidature. Kod nas bi se reklo pa jel to pošteno, pa čovjek je samo mimo išao, mada svi znamo da je bio u kući itd., ali kod nas bi bilo sto razloga. Predsjednik stranke bi dao svoju desnu ili lijevu ruku za tog čovjeka. To je naš odnos prema korupciji. Znamo primjer predsjednika Njemačke koji su za takvu sitnu lovu da kažu čekaj, samo toliko je ukrao, pa se kasnije čak i doznalo da nije bio kriv za onih 800 eura ili koliko eura. Znamo i primjere da su se kupovale na karticu jedna čokoladica pa se dala ostavka ministrica. Znamo primjere da se za vrlo male svote su odustajali biti u timu Baracka Obame, kod nas kažu pa šta, to je samo 800 000 kuna, za 800 000 bi vi vješali čovjeka, pod navodnicima vješali, politički vješali. I to vani se odustaje, nema pravomoćne presude, nema podizanja optužnice. Istog trenutka kad te uhvate s rukama u pekmezu daje se ostavka, stranka reagira. Ne treba ni stranka reagirat, zašto, jer je takvo ozračje, jer stranke rade ono što trebaju raditi. Trebaju bit jamac stabilnosti političkog sustava, a kod nas nisu to stranke. Ne apostrofiram niti jednu stranu. Uvijek se brane naši. To je ono valjda … onih '90.-ih godina, to su mangupi iz naših redova, neka su. Još je poraznija činjenica kad čujem, a čuo sam stotinu puta, neka on krade, on je znao za sebe, znat će i za nas. To je pogubna definicija i nikakva strategija nam neće pomoći da budemo poštenije društvo. Nikakva strategija. Na kraju toga lanca, znači prvo kad bi stranke reagirale na način da onaj tko je počinio neko kazneno djelo, reći ću primjer Dubrovnika. Gradonačelnik Dubrovnika kaže ali ni za koga nije nastala šteta. On je osuđen pravomoćno, stranka ga i dalje predlaže za gradonačelnika i ako će biti izabran za gradonačelnika ja ću bit protiv ovakvih zakona cijeli život jer to nema smisla. Šta to znači? on je napravio jedno kazneno djelo, to je sud utvrdio. Kakvi su nam takvi sudovi s kojima sam nezadovoljan ali moramo priznavati ono kad sudovi osude znači da se toga trebamo pridržavati. Međutim ne, i kažu da će i koalicija podržati gradonačelnika. Postoji niz takvih primjera. Neki dan je gospođa Kosor rekla da ne znam koliko, 80 i nešto posto ili 90 i nešto posto ljudi je zato da oni koji su uhvaćeni u korupciju, oni koji se sumnja u korupciju da im se zabrani kandidirati za Parlament. 95, da. I poslije toga glasaju za tu istu osobu i kažu on je baš dobar, baš zna krasti. Znači da, to je jedanput rekao don Ivan Grubišić da smo bolesno društvo, u tom kontekstu. Tu nešto nije dobro. Tako dugo dok se neće kažnjavati ali po tome stranke su tu po meni u ovom trenutku jedini jamac bi trebale biti da bi stranke trebale kažnjavati ono, sumnja, skida se osoba s funkcije. Je li to nepravedno, je, ali Bože moj javni smo ljudi. Poslije će se za 5 godina dokazat da je to krivo, je, krivo, šta se bavim politikom. To je to. Trebamo imat neku moralnu odgovornost, ne govorim o kaznenoj odgovornosti, za to su sudovi ali tu moralnu odgovornost trebamo imati. medija. Važna je uloga medija. Što tu može Vlada napravit, ne može ništa napravit jer medijima, gledajte uhapsi se osoba, ja sam često čuo od mladih ljudi kažu pa vidi kako je on dobro, na svakoj naslovnoj stranici. Sačekuše ekipe te s lijeve strane je došao, te je iza, rodbina ga posjetila, ljubavnica mu je rekla ovo, imate izvješće o njemu, nema ni o jednoj filmskoj zvijezdi takvih izvješća i to mjesecima. Kad izađe iz zatvora onda je vrlo važno da kaže je li Vlada dobro napravila taj i taj potez. Zamislite, čovjek koji odgovara za korupciju, koji je osumnjičen njega se pita je l' bi on napravio taj potez. Ne bi, on bi ukrao. On bi ukrao on, on ne bi napravio neki potez. Kada sam jedanput napisao tekst protiv premijera bivšega koji ima rešetkasti pogled na svijet danas, tad su mi poručili da rušim Hrvatsku državu jer se usudim protiv čovjeka koji je pametniji od Isusa dići glas. Zašto se to govorilo ne znam. Zaklinjali su se u njega. Nemojte se u žive ljude zaklinjat, živi ljudi su poročni. Prema tome, tome, donijeli smo Ustav, utkali odredbu po kome je ratno profiterstvo i pljačka u pretvorbi ne zastarijeva. Recite koliko smo mi ratnih profitera osudili, koliko smo novaca oduzeli onima koji su se obogatili na na račun ratnog profiterstva, onih koji su ukrali u pretvorbi. Gotovo ništa, zanemarivo. Zemlja koja grca u dugovima, zemlja u kojoj djeca u školama nemaju za užinu. Društvo smo u kojem sve više ljudi kopa po kantama za smeće. Naravno postoji tu segment i javne nabave, u javnoj nabavi gdje pročitate da će proći na natječaju onaj auto koji ima i sjedalicu za dijete i to točno opisana marka koja sjedalica treba biti, da ne bi slučajno koju kunu dali svoju. Osobno ću podržati ovu strategiju, nemam ništa protiv strategije. Sve što u njoj piše, ali tako dugo dok se nećemo početi mi mijenjati u Saboru, dok se neće početi mijenjati stranke, dok neće počet prestat mediji tretirati zločince one koji su se ogriješili bez obzira u koji zločin kao filmske zvijezde tako dugo ćemo biti društvo u kojem je neugodno i gledati Dnevnik i otvoriti novine. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolega Vukšić. Evo zapravo tri stvari. Jedna oko ove sintagme koju ste vi upotrijebili, ako se netko nađe sa prstima u pekmezu ja bih to, tu sintagmu zapravo mijenjala. Jer imati prste u pekmezu je nešto dobro, zgodno, lijepo, slatko. Ali ne radi se o tome. To se zapravo radi o prstima, ispričavam se na rječniku fekalijama više. Prema tome, mi ja mislim dosta to ovako blagotvorno isto upotrebljavamo tu sintagmu da bi govorili o jednom strašnom društvenom zlu. Ali sam vas htjela upozoriti isto, vi ste spominjali brojke i na nešto što se ovdje navodi kao mjere u horizontalnim ciljevima, etičke standarde kod dužnosnika treba podizati, to podržavam, to se spominje. Međutim, izrijekom se samo spominju etički standardi kod saborskih zastupnika a ne spominju se drugi dužnosnici izrijekom kao što su ministri, kao što su predsjednici država itd. Ja mislim, pa onda naravno i drugi dužnosnici jer ima dužnosnika u Hrvatskoj različitih vrsta. Samo se targetiraju saborski zastupnici koje bi trebalo podučiti etici. Ja mislim da je to napravljeno sa određenim disbalansom kad se gleda naravno na dužnosnike i na mogućnost koruptivnog djelovanja dužnosnika. I spomenuli ste evo njemačkoga predsjednika pa ću ja ponovo ponoviti nešto što mi se čini isto dobar primjer kad spominjemo njemačkog predsjednika koji je morao odstupiti zbog 700 eura, pa se poslije pokazalo na sudu da to i nije tako, ali on više nije bio predsjednik. Ja se spominjem nedavnog mađarskog predsjednika koji je morao iste sekunde odstupiti kad se utvrdilo da je dio doktorata prepisao. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Branko Vukšić. Uvažena kolegice Kosor, kod nas kažu da je dobro i prepisivati jer čovjek nešto radi kad prepisuje. Ovo što ste rekli da se spominju samo zastupnici u Hrvatskome saboru, naravno ovo je bila ironija. Pa vjerojatno ovo će isto biti ironično. Kaže se samo zastupnici zbog toga što iz Sabora sve izvire znate i Vlada odgovara Saboru, pa onda kad, ako je Sabor pošten onda će sve ostalo bit pošteno. Ne može bit nepošten ministar ako je pošten Sabor. Naravno šala. Ja mislim da su saborski zastupnici najmanje korumpirani ljudi jer saborski zastupnici, pa i oni koji su u vlasti nisu ni u prilici biti korumpirani jer kod nas nema. Mene pitaju da li nekog lobiranja. Pa tko će nas iz opozicije lobirat, za što će nas lobirat. Mislim to je smiješno uopće, evo kolege se smiju. Evo čak ni njih ne lobiraju. Tko će lobirat? Ovo što ste rekli sintagma prsti u pekmezu, jest to ja isto ne volim te sintagme ali mi je bolja ta prstima u pekmezu, nego prstima u nečem drugom jer je ovo puno slađe. Znate, novac ne smrdi tako. Novac je vrlo primamljiv i to jest jedan zabranjeni pekmez koji je. Ali jeste, slažem se da nije, trebamo izmisliti neku novu sintagmu ali nisam ni za ovu vašu sintagmu. Druga replika, poštovani Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa javio sam se kolega Vukšić zbog jedne poruke u vašoj raspravi za koju ne bih volio da izađe iz sabornice kao takva, a to je da u našem društvu strategija ova nema šanse iz jednostavnog razloga što je društvo previše tolerantno prema korumpiranima. Bio sam predsjednik Vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije pa sam puno pratio, čitao, proučavao sve dokumente. Takvo je stanje bilo devedesetih, negdje do dvije tisućite godine nije se priznavao problem korupcije i postojala je zapravo apsolutna tolerancija prema korupciji. Kada je oformljen USKOK 2001. godine, kada je napisan prvi Nacionalni program praćenja provedbe Strategije suzbijanja korupcije 2006., kad je donesena prva strategija 2008., pa Akcijski plan 2008. i 2010. i ova strategija sada postoji čitav niz analiza koje pokazuju da ipak na sreću niste u pravu. Dakle, istraživanje 2007, istraživanje 2010., istraživanje 2012. pokazuje da se osjetno smanjuje postotak građana koji smatra da se protiv korupcije ne može boriti i da se nema smisla boriti, a istovremeno raste postotak građana koji ističu da najučinkovitiji način borbe protiv korupcije naravno jeste prevencija, ali prije svega presude, pravomoćne presude koje moraju biti brze, koje moraju biti dobro odrađene i koje moraju završiti sa oduzimanjem sve stečene imovine. Dakle, korupcija će se isplatiti ako ostane ne otkrivene. Da bi se korupcija mogla iskorijeniti ona se mora otkrivati i sankcionirati to je jedini uspješan način dugoročnog rješavanja problema korupcije. Prema tome, nije naše društvo tolerantno prema korupcije, možda je tolerantno prema pojedinim moćnicima u pojedinim sferama društva, a to je onda nešto što opet treba rješavati kvalitetnim i bržim radom pravosuđa. Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Jovanović, normalno da vam ja to ne mogu dokazati jer percepcija korupcije se istražuje na temelju doživljaja građana. Oni podaci koji su objavljeni u EU govore suprotno od vaših tvrdnji. Druga stvar ne vjerojatno visok broj ljudi bi itekako sudjelovao u korupciji ako bi mogao i to vam ankete kažu postići svoj cilj. Ja nisam izrekao nikakvu porugu ja sam jednostavno pročitao one podatke koje nisam isisao iz prsta i na činjenici da bi 95% ljudi osudilo oblik korupcije a onda glasa više od 55% ljudi za osobu koja je sudjelovala u korupciji ili za stranku koja je sudjelovala u korupciji. Pa vjerojatno bi neki ljudi koji bi danas došli iz zatvora, koji su osuđeni na višegodišnje robije prošle. To vam govorim, to je stanje u društvu, mi se o tome ne trebamo slagati ali nažalost visoki stupanj korupcije i tolerancija prema korupciji je u hrvatskom društvu po meni, po mom skromnom mišljenju nepodnošljiva. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika govorit će poštovani kolega Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra pravosuđa, gospodo zastupnici ma kao što je rekao i moj prethodnik svi ćemo, gospodin Vukšić, podržati ovu Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.do 2020., ali bojim se da ovu strategiju nažalost možemo okačiti mačku o rep. Ni jedna hrvatska vlast osim one možda gospođe Jadranke Kosor, a i ona vjerojatno stoga jer je na to bila primorana nije učinila ništa u borbi protiv korupcije, a i neće. I između ostalog i zbog toga nema investicija, nema stranog kapitala a s druge strane Hrvatska postoje, ovo kako ja pratim između ostalog i velika praonica novca. Pa tako u borbi protiv korupcije ništa ne čini ni aktualna vlast koju ja podržavam, dobro na nacionalnoj razini se ne krade, ali tvrdim da se na lokalnoj razini drpa deset puta više no što se to recimo činilo do 2011.godine. Ja bih normalno volio znati recimo od zamjenice ministra pravosuđa što ona misli za onaj novi slogan recimo Turističke zajednice RH koji je plaćen 2,8 milijuna kuna Full of life u narodu prozvanom da ne kažem kako, 2,8 milijuna kuna plaćeno za jedan drski plagijat. Neko je, a trebao se i sjetit tog slogana, što isto tako nije lako, pa možda zato zaslužuje takvu naknadu. U Njemačkoj šta ja znam ili neko je spomenu Mađarskoj zbog nekog prepisivanja doktorata jednostavno prvi ljudi države lete. A ja tvrdim da su sa tim sloganom ti pojedinci osramotili cijelu zemlju. Mi s druge strane sjećamo se 99.godine kada je za vrijeme Tuđmana ministar turizma za slogan ako se ne varam Hrvatska, raj na zemlji koji je bio plaćen 1200 kuna, znači ništa, 1500 eura letio sa funkcije. Kada 12 tisuća kuna, 1500 eura, 1600 nije bitno, kad se pogledaju studije koje se sad naručuju ministarstva, lokalna samouprave naprosto boli glava. Dvadeset i dvije tisuće ljudi od krize na ovamo zaposleno je u nadgradnji, a mi naručujemo, plaćamo, svake godine na stotine milijuna kuna studija diljem RH. S druge strane sto osamdeset tisuća ljudi od krize na ovamo napustilo je realni sektor. I što sad? 2014. 40 tisuća ljudi je iselilo iz Hrvatske, 70 i toliko tisuća ljudi kod obrtnika je ostalo bez posla. Prije smo govorili o Poreznom zakoniku, pa ja sam sigurno da bi svatko plaćao porez ali nema potrošnje, nikada im nije bilo teže, nema nikakvih relevantnih investicija pogotovo ne nekog privatnog kapitala, pustimo državu. A nema između ostalog i zbog mita, i zbog korupcije itd. Ja ću opet između ostalog i samo dvije rečenice reći za ono što me žulja, a to je ona kompostana u Buzetu. Evo imamo tu Ukrajinsku vladu pazite koja za ovu ekipu koja treba uložiti, ja ništa ne tvrdim ja citiram Ukrajinsku vladu, u Buzet rekla da je riječ o ljudima koji se bave internacionalnim pranjem novca. Čak nam se tu pojavljuje neki Dragan Vasiljević, ja ne znam ko je taj, ništa ne tvrdim, asocira me na onog kapetana Dragana i doista me ne bi čudilo da je upravo ta osoba u tim offshore kompanija koja se naprosto pojavljuje indirektno i oko ove kompostane. Kada čovjek vidi prisustvo droge na nekim sredinama, način pogodovanja, pretvaranje javnog u privatno, gdje nekretnine pojedinci kupuju za kunu do dvije kune, pa onda se to prodaje za 50, 100, 200 eura, a to je 300, 700, 2000 puta više, onda si postavlja pitanje pa što Ministarstvo pravosuđa radi, da li nekoga ovdje štiti DORH, kome PN USKOK ili USKOK šta ja znam tko progledava kroz prste, ili zašto se kod nekih naprosto suzdržava? Ja apsolutno nikome ne želim zlo ali moja je teza da je nečinjenje institucija između ostalog odgovorno za raslojavanje i stagniranje Hrvatske. Evo jučer su me iz Ureda za osobne informacije došli ovdje u Sabor predali ne znam taj akt i pitali od kuda meni podaci o bolovanju zamjenika ministra turizma koji je nekih 5, 6 mjeseci bio na bolovanju. Ja osobno mislim kao zastupnik da to građani moraju znati, ali neće pitati recimo to isto ministarstvo zašto su potrošili 2,8 milijuna kuna za onaj slogan "Foll off life" za to. A zašto sam ja izneso podatak da je netko bio od dana do dana točno, normalno da nisam izmislio jer sam dobio taj podatak što vjerojatno zanima građane, evo morao sam se očitovati na tu njihovu "prepisku". Da, smiješno ili ne ali je nekome u jednom trenutku bilo neugodno. Ja neću reći da je npr. gospodin List koji tvrdi da ga je netko reketario za 500 tisuća eura mita bio bio reketaren. Neću tvrditi da je Marija Kapetanka u Rovinju bila reketarena za 600 tisuća eura mita, ali znam da je Jupiter fond sigurno dao 200 tisuća eura mita za ne znam ulaz na određene prostore. Tvrdim da stagniramo, između ostalog stagniramo i zbog korupcije. O medijima, javnoj nabavi isto tako je bolje šutjeti. Na strani 7 malo prije netko spominjao između ostalog i zastupnike, pa mi kao zastupnici ne odlučujemo u ovom Parlamentu niti o meniu. Ne znam jučer je kada govorimo o moći premijer, pa neka je ništa zato, letio službenim avionom do Splita itd. Ali što želim reći nemojmo dirati Sabor, Sabor je najmanje sporno tijelo u ovoj državi. Daleko manje od bilo koje lokalne vlasti, od bilo kojega malog komunalnog poduzeća. A zašto se stalno udara po Saboru odnosno zastupnicima? Pa zato jer zastupnici ne raspolažu ni sa jednom lipom proračunskog novca, nemaju ništa nikoga ne mogu ugroziti pa su idealna meta da mogu biti ona crvena krpa za hrvatsku javnost. Kada govorimo o strani 8 ovdje se govori o lokalnoj, područnoj samoupravi. ako je pred 5, 6 godina problem korupcije bio na državi ja tvrdim da je danas niže na lokalnoj samoupravi. Ovdje se između ostalog na strani 10.govori o javnoj nabavi. Kada vidite sve te iste aute od nije bitno Buzeta do Pule u županijama, sve iste kamione, kada vidite sva ista vatrogasna vozila onda si isto tako postavljate pitanje, a sve različite nabave ili gradovi i općine onda si postavljate pitanje kako je to moguće. Pravosuđe, nemojmo niti glorificirati taj sustav. Da, trebali bi biti oni apsolutno neovisni, trebali bi biti nepristrani, trebali bi imati stup povjerenja sviju u ovoj zemlji ali nažalost to nisu. Zar nismo mislili isto tako da su Skandinavci najmanje korumpirani, a vidimo kako su korumpirali npr. Janšinu vlast. Da li su i hrvatsku ne znam. Mislili smo da su i Nijemci apsolutno ne korumpirani, a na kraju zbog pokušaja onoga mita oko Mercedesa, vatrogasnih vozila itd. u Hrvatskoj ili između ostalog u Hrvatskoj platili su nekih 200 milijuna dolara pred nekim američkim sudom. Mislimo isto tako da su Japanci apsolutno nepotkupljivi, a taj njihov Marubeni zbog mita u Indoneziji nedavno je platio 88 milijuna eura penala, a sada će graditi između ostalog, ja nisam rekao da je nekoga korumpirao u Hrvatskoj ne daj Bože, sada će graditi Plomin C. Isto tako svi smo mislili da su Austrijanci apsolutno nepotkupljivi itd. a kada pogledamo HYPO banku pa valjda nema većega skandala od toga što se tamo dešavalo. Znači ako smo mogli od nekoga učiti, mogli smo učiti od njih, s time da vjerojatno kod njih postoje neki limiti, a tu kod nas imamo naprosto non limit i da se tu može šibati do kraja. Kada govorimo o ovim etičkim standardima u pravosuđu, ha, opet pogledajte gospodo, pogledajmo primanja sudaca u Državnom sudbenom vijeću ili Vrhovnom sudu. Pa svi uz svoju plaću ne znam koliku 16, 17, 18 tisuća kuna kroz razne arbitraže i slično zarađuju barem jednu ili još dvije takve plaće. Poljoprivreda isto točka, pogledajte način dodjele poljoprivredne zemlje. kupim za jedan, urbaniziram, prodajem za 50, 100, 200 i nikome ništa. Ma ja jesam poljoprivredniku apsolutno sve, ali dužnosnicima koji su na taj način domogli se te zemlje, e onda treba uzeti sve. U ovoj zemlji ja neću reći da netko štiti kriminal, neću reći da neko svjesno da nekome pogoduje, neću reći da neko dopušta pretvaranje javnog u privatno ali dok se naprosto ovakve ili ono prije od gospodina Vukšića opisane situacije ne suzbije, jednostavno nitko u ovoj zemlji neće profitirati nego ćemo samo stagnirati. I možemo se samo pitati kamo to ideš Hrvatska? I to sigurno neće izgledati ili bolje rečeno neće završiti na dobro. I slažem se isto tako sa gospodinom Vukšićem koji je govorio ako pojedinac sa optužnim prijedlogom ili sa presudom, nije bitno kakva je, da li je osuđujuća plus 6 mjeseci zatvora, manje od 6 mjeseci, rok kušnje toliki, onoliki, može sudjelovati u tom javnom životu a znamo da je 95% ljudi protiv, onda nam se ne piše dobro. Isto tako, bez medija ne daj Bože da ih nema, Hrvatska bi bila tragedija ali dobar dio medija sudjeluje indirektno potpomažući ovu ili onu vlast usuđujem se reći u pljački Republike Hrvatske. izvlači se novac, a to mogu odgovorno tvrdit kako se čini na nekoj lokalnoj razini s PR agencijama itd., itd. Sve se zna, institucije ne rade ništa pa dok je tome tako biti će nam upravo ovako ili još i gore. A što se tiče Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2015-2020. jasno da ćemo je svi podržati. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo uvaženi kolega Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala. Kolega Kajin, rekli ste da se vrlo malo radi na

slučaja, a citirat ću tekst jednog iz slovenskog medija, dakle da nije hrvatski medij. Kaže slovenski mediji sa velikim zanimanjem prate borbu protiv korupcije u susjednoj Hrvatskoj, u komentaru navode da je Hrvatska ispred Slovenije u borbi protiv korupcije. Prema ispitivanju javnosti Hrvati smatraju da je stupanj korupcije visok, no djelovanje USKOK-a pruža nadu da će biti drukčije, navodi list i dodaje da Slovenci ocjenjuju kako je kod njih borba protiv korupcije preslaba jer organi progona i sudstvo nisu organizirani kako treba. USKOK kao poseban odjel u okviru državnog odvjetništva blisko surađuje s policijom, a hrvatski sudovi imaju posebne odjela za suđenje u slučajevima koje istražuje USKOK, navodi Mariborski list te dodaje da je u Sloveniji problem da ne postoji prava suradnja između tužiteljstva, policije i sudstva što otežava procesuiranje korupcijskih skandala i slučajeva kriminala, malverzacija u Imamo osjećaj da je u Hrvatskoj učinjen korak više u odnosu na Sloveniju. Prema tome, mogu se složiti s vama da postoji jedan problem koji je zaista zanimljiv, to bi trebali sociolozi istražiti, da građani Hrvatske po svim anketama smatraju da su političari najkorumpiraniji, a onda istovremeno kada budu izbori glasaju za te korumpirane političare. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa dobro, zna se kako se glasa za koga, prije svega vi kroz 10, 15, 20 godina umrežite jednu armiju glasača kroz radna mjesta, pa normalno da će ti glasati za vas. Imate jednostavno kroz javne institute mogućnost da financirate medije, imate proračuna od stotina milijuna ili milijardama kuna i razumljivo da se kroz te forme stvara jedna kritična masa koja će na izborima podržati ovu ili političku opciju. Kako je u Istri, tako je i u Primorsko-goranskoj županiji, tako je u Zagrebu, tako je drugdje u Republici Hrvatskoj. Što se tiče o tome da li smo mi korak ispred Slovenije ili iza, ne znam, znam samo da je gospodin Janša u zatvoru kao što je i naš bivši premijer. 5-6 ministara u Hrvatskoj je prošlo te pravosudne postupke, kao što ih je zasigurno i 5-6 njih prošlo i u susjednoj Sloveniji. Još jedanput ću reći, nikome ne želim zlo, ali želim da naprosto svi ljudi u ovoj zemlji imamo ili imaju istu priliku, istu šansu ne za krađu, ne za pljačku nego za taj javni nastup jer u protivnom niti protiv korupcije se nitko neće moći moći boriti. jer ovo što svaki put spominjete načelnike, gradonačelnike, ja ću reći ovako. Korupcija ima svoje ime i prezime i ne mogu dozvoliti da baš sve načelnike, gradonačelnike trpate u isti koš. Nisu svi lopine, nisu svi korumpirani i nisu svi lokalni šerifi. Ima načelnika, gradonačelnika koji vrlo savjesno, odgovorno, temeljito, zdušno rade svoj posao stalno su pod prismotrom javnosti pa vrlo često i pod prismotrom i DORH-a i USKOK-a zbog kojekakvih anonimnih prijava. Ako imate saznanja imenom i prezimenom, ponavljam korupcija ima samo ime i prezime, prijavimo to, prijavite to i dajte dokaze da već jednom skinemo tu temu lopina, šerifa, načelnika i gradonačelnika. Hvala lijepa.

Ne, ne, ja se apsolutno ispričavam gospođi zastupnici. Vi se sigurno niste u mom obraćanju mogli prepoznati zato jer znate da na vas ni na koji način nisam aludirao. Ne, nisu svi isti, nisu svi isti, ali ja znam isto tako desetine i desetine ljudi iz recimo lokalne samouprave koji ne da su ulazili u politiku zajedno sa mnom nego 10-ak ili 15-ak godina kasnije, znam da nisu imali ništa, a znam isto tako da su danas svi listom teži od 2 ili ne znam koliko milijuna eura. Da ću ja nekoga prijavljivati, neću, ali ću govoriti naprosto o tim pojavama. A netko drugi, da li u instituciji DORH-a, pravosuđa ili gdje već isto tako može temeljem toga što netko zastupa ili kako istupa provjeriti određene informacije. Konačno, ne jedanput su me zvali i u DORH da jednostavno kažem na što sam naprosto aludirao.

stalno podsjećati ne da bi opravdali sebe jer ja smatram da u borbi protiv korupcije svih ovih godina značajno smo uznapredovali i to mislim da moramo i sami priznati jer nam to priznaju i stranci. Ali ostaje činjenica, mi nismo nikad bili zemlja ni ranije u sastavu bivše zemlje, bez korupcije ali pravu korupciju, onu najteže vrste smo uvezli. To je istina, međutim, postavlja se odmah automatski i pitanje čime smo ih mi to, onda kako smo mi to izgledali kada smo ih takvi i privukli time. To je također jedno od pitanja. Kada govorite i konkretno spominjete i njemačke vlasti bez kao mala zemlja moramo svoj ugled temeljiti na principijelnoj politici, na suradnji, na poštivanju svih direktiva, svih zakona ali jednako tako onda tražiti da se i drugi ponašaju prema nama. Sjećate se velike afere Dajmler. Što je danas od toga? Tadašnji je ravnatelj policije rekao da njemačke vlasti o tome imaju saznanja. Koliko smo pratili njemačke vlasti tamo su platili poreze pa nisu odgovarali, pa mene sada zanima kako to i njemačka njemačka surađuje, to će biti i pitanje po drugoj točci, sljedećoj točci kako ona surađuje sa nama i što ćemo mi poduzeti u tome da Njemačka na naša traženja šuti, ne odgovara ništa. A kad ne odgovara ništa onda to znači ne uznemiravaj me takvim pitanjima. Zatim, paradoks o kojem često ste govorili vi, a i drugi kolege ovdje, da ljudi glasuju često za one protiv kojih su, za koje je utvrđeno ili se sumnja ozbiljno osnovano sumnja da su korumpirani. Pa nisu ljudi opet krivi za to jer su se naučili da u određenoj sredini do tada ništa nije ni funkcioniralo bez korupcije, pa onda pogotovo u određenoj sredini hvale tu osobu jer misle da nikako drukčije ni ne može funkcionirati na drugačiji način. I vrlo je opasno to ste vi spomenuli, mediji da se jedan dio izjednačava. Svi su isti. Ako ćemo tvrditi da su svi političari isti, da su svi novinari isti … …/Upadica Stazić: apsolutno time se ne borimo protiv korupcije. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Slažem se sa vama ni svi suci, ni svi političari, ni svi ljudi u lokalnoj samoupravi, ni svi ljudi koji rade u medijima naprosto nisu isti. Ali tvrdim da između ostalog rak rana u Republici Hrvatskoj je dio medija. Oni su isto došli naprosto u situaciju da se moraju boriti za preživljavanje, a kako će preživjeti doli ako ako nisu uključeni u neke lokalne, pod navodnicima proračunske programe. Korupcija sigurno nije. Međutim, kada netko kao recimo kod mene dole godišnje za te medije, PR agencije plaća 15 milijuna kuna u jednom mandatnom razdoblju to je 60 milijuna kuna, u dva, tri, onda možete naprosto znati kako to izgleda boriti se protiv jedne ovakve presije. Slažem se sa vama a to i sam sam rekao, da korupcija nije izmišljena u RH. Mi imamo možda i puno većih i ozbiljnijih koruptivnih koruptivnih skandala u jednoj Austriji. Spomenuo sam Hypo banku, znamo što je ta Hypo banka radila i na ovim prostorima. Malo prije ste vi spomenuli slučaj Ja govorim o tom slučaju Muraben ili Marubeni japanske kompanije koja bi trebala graditi Plomin C na ugljen, a koja je nedavno platila zbog podmićivanja dužnosnika u Indoneziji penale ili kaznu od 88 milijuna eura. A što reći recimo za ovaj slučaj slučaj Patria? Poštovani kolega Kajin, ja ne znam vi kako ste izišli iz IDS-a odjedanput je počela cvast korupcija u Istri počevši od trošenja novaca za medijsko oglašavanje koje ste već potencirali ovdje na Hrvatskom saboru, silna, tražili ste i pisani upit hrvatsku Vladu i župana istarskog i sviju koliko se novaca troši na medije, u koje svrhe, nekakva televizija N nova kakva li se zove itd. Drugo, evo sad ste uboli prst i u kompostanu kako netko reče ovdje, u gdje u Buzetu. Pa mene zanima je li ta korupcija o kojoj vi nagađate ili imate sigurne tvrdnje, čini mi se da ipak ovako još uvijek je to u nagađanjima. Je li to potječe samo od kako ste vi otišli iz IDS-a ili još iz vaše udruge koja je bila sa Giovaniem Giacominijem itd., dakle i onom ekipom koja je ostala u IDS-u. Dakle, je li toga bilo prije nego što ste vi otišli? To me zanima. Odgovor Damir Kajin. i treće upravljanje Istrom. Mi nismo sudjelovali u pretvorbi, mi nismo sudjelovali u privatizaciji. Problemi počinju negdje 2001. Do tada ja tvrdim da je doista Istra bila jedan čist politički prostor. Za razliku od onoga tvrdim da danas imamo pedesetak lokalnih dužnosnika težih od 2 milijuna eura. I postavljam si samo jedno banalno pitanje kako, kako? Taj odnos niste mogli mijenjati iznutra, niste mogli mijenjati unutar stranke, možete ga mijenjati samo izvana. Da li ću ja u tome uspjeti ili neću to će naprosto vrijeme pokazati. Ali nije irelevantno da barem netko danas u Istri o tome govori kada su mediji na takav jedan besraman način zatrovani, zaštićeni, blokirani, rezervirani samo za jednu političku opciju jer i sami naprosto u tom grabežu sudjeluju. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba HDSSB-a govorit će Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Prvo, moramo znati definiciju što je to korupcija da bismo mogli o njoj danas razgovarati. hajde recimo u jednom dobrom smjeru, ali zapravo puno sa ovim materijalom koji smo dobili na klupe, a odnosi se na strategiju suzbijanja, dakle onog što ćemo u buduće raditi do 2020. godine i nema baš, dakle rasprava i nema baš puno veze nego navodimo pojedinačne slučajeve ili pak više njih korupcije koja se dogodila i koja je sankcionirana ili pak još nije sankcionira u RH, a jedan od modernijih filozofa, sociologa kaže da je korupcija povreda općeg interesa zbog osobnog koristoljublja. Vrlo jednostavna i laka definicija. No, to je jedan moderni sociolog ili filozof rekao, neću mu navoditi ime a još od prije 500, 600, 700 godina na Kneževu dvoru, u Kneževu dvoru u Dubrovniku piše na latinskom Obliti privatorum publica curate, dakle zaboravite privatno i brinite se za javno. Dakle, ono što je moderni sociolog ili filozof rekao to su u Dubrovniku znali prije 1000 godina. Upravo odgovor na definiciju korupcije se nalazi u Kneževom dvoru gdje se svaki mjesec mijenjao knez upravo možda kao prevencija ili akcijski plan Dubrovačke republike kako bi zapriječio moguću korupciju ili posljedice korupcije. A to da je naše društvo prožeto korupcijom, i kako reče ovdje Kajin, eto ga ode vraže, dakle od 2001. pa zašto od 2001. u IDS-u i u Istri došlo, htio sam mu reći iako nemam više pravo na repliku ali imamo pravo govora, zašto je došlo do promjene u toj u toj stranci koja je čisto nastala na istarskom regionalizmu bez ikakvih znakova korupcije. Pa zato što je 2001.ušla u izvršnu vlas i izložila se zapravo time mogućnosti korupcije, potpuno jasno, ne treba puno o tome dvojiti. Kada govorimo o korupciji dobro će nam doći dva ajde, pošto je jedan bivši predsjednik bio vic maher, jedan naš da kažem postoje dva vica koji dobro oslikavaju hrvatsku zbilju, jedan je izrekao svetac današnji, od lani svetac Ivan Pavao II, tako bar kaže narod da se malo zabunio kad je dolazio u Hrvatsku i rekao "Hvaljen Isus i mafija", odnosno Marija umjesto Marije. A drugi je opet jedan koji nije nimalo svetac a rekao je da "Svaka država ima svoju mafiju, a jedina mafija koja ima svoju državu je Hrvatska." Taj nije uopće svetac, evo sad vidimo i sumnju da je sudjelovao ili kako neko reče prst umočio u med, u oko ili nešto treće i u ovoj aferi Patrija koja se vodi samo u a ne vodi se nigdje više. Vrlo zanimljivo, iako je i Finska članica EU kao i Hrvatska, pa će valjda putem slijedeće točke dnevnoga reda kada govorimo o suradnji između država i olafa itd. doći na red i da jedna europska država potražio i u drugoj kaznenu odgovornost ili pak da utvrdi sudjelovanje nekih ljudi iz Hrvatske u aferi Patrija, iako je tamo na sudu jasno i glasno rečeno da su finski građani ili dužnosnici Patrije osuđeni zbog davanja mita u RH, potpuno jasno potpuno jasno i glasno. A evo vidimo stižu vijesti iz Moskve da niko nema nikakve veze s tim tako kažu. Gdje to sve danas imamo u hrvatskom društvu korupciju? Ja bih rekao, pitao, postavio drugo pitanje gdje je nemamo? Kada govorimo o percepciji hrvatskih građana o korupciji, što je na provom mjestu, što je na drugom, što je na trećem itd. Moram se i ja svrsta kad sam ovdje u Saboru hrvatske političar, o politici u Hrvatskoj je ponajgore mišljenje i doseže da je 80% hrvatskih političara korumpirano. U zdravstvu se smatra da je, 60% ispitanika u anketi kaže da misli ili pak ima iskustva u vezi korupcije u zdravstvu. U pravosuđu, za pravosuđe kaže 51% ispitanika da je korumpirano. Za Parlament, za Hrvatski sabor 63% ispitanika smatra da postoji postoji u Saboru korupcija. Političke stranke ispitanici kažu da ih je, 72% 72% ispitanika kaže da postoji korupcija u političkim strankama, a rekla je naša kolegica i u Europskom parlamentu da bi nam ljudi morali vjerovati, da sad ne prevodim na engleski kako ona to onda izgovorila. što je to što najviše građani prigovaraju u vezi korupcije? Ne trebaju njima osude ni na guljenje krumpira, ni na neki drugi prinudni rad, ni na 6 mjeseci, niti ih je briga je li netko osuđen uvjetno, bezuvjetno, na godinu dana, dvije godine, pet godina ili deset godina. Građane zanima novac koji je putem korupcije ispario ili nije nestao, naravno svaki novac ima svoj trag u privatne džepove, gdje je taj novac i zašto Hrvatska država ne poduzme ili ili pravosuđe ne poduzmu oštrije korake i zašto se ne donese zakonodavstvo takvo da se taj novac povrati onima od kojih je otuđen a to je hrvatski narod i hrvatska država prije svega, a ima i primjera i u naravno poprilično i u lokalnim i regionalnim samoupravama. To je ono što građane zanima. Novac koji je otuđen gdje je i da se vrati na svoj izvor i ništa drugo njih ne zanima. Hoće li netko odslužiti i guliti kaznu od 20 godina, 10 godina, uvjetno, krumpire gulit, ma to je tako nebitno, nego novac koji je otuđen od njih. Jer oni danas žive tako kako žive upravo zbog toga, to je u uzročno posljedičnoj svezi, život, bijedni život naših građana je u uzročno posljedičnoj svezi sa stupnjem korupcije. A ako naši građani tako zaista, ne samo da imaju percepciju lošeg života, percepciju siromaštva, nego zaista loše žive, onda je sasvim sigurno da korupcija je u Hrvatskoj na visokoj razini. I to je jedan začarani ili zatvoreni krug ili kako bi se reklo u medicini uzročno posljedičnoj svezi. U zdravstvu, ajmo počet ćemo od moje struke. Što je to korupcija? Kažu da farmaceutska industrija na tisuće liječnika drži u određenim nepotpisanim ugovorima u vezi potrošnje lijekova. Farmaceutska industrija je inače veliko zlo po pitanju stvaranja korupcije u svijetu, ne samo kod nas. Ako trebam obrazlagat, a nemam puno vremena mogu to reći. Naravno da imaju lijekovi izvorni i oni koji su proizvodi nekih drugih tvornica i svaki što kažu bez uvrede, cigo svoga konja hvali, pa onda putem hvaljena još lobira kod liječnika određenog da se propisuju ti lijekovi, a ne neki drugi koji su istog sastava, iste težine i ne znam svega svih osobina, ali da se baš taj lijek propisuje. Pa onda nude ili putovanja ili na kongrese itd. ili pak izravne novčane iznose Napose onaj naš nesretni kolega Rubala koji je pisao nalaze za invalidsku komisiju. Ali i tu se pitam, ako je Rubala u zatvoru zbog toga, što je sa onima kojima je ostvario materijalnu dobit putem lažne invalidnosti? Gdje su oni? Jesu li oni procesuirani, jesu li ti novci vraćeni? Oni su ostali i njihova novčana primanja su ostala, to je problem, a Rubala guli zatvor. Tko te novce treba vratiti? Da li oni korisnici koji su to iskoristili ili pak Rubala da sve skupa plati. pardon, postoje vrlo dvojbene ocjene. Nema profesora Kregara koji je napisao izvrstan jedan rad u vezi korupcije u sudstvu ili pravosuđu koji je rekao u tom bar sam tako sažeo njegove misli iz tog rada koji je opsežan na 12, 13 stranica da su slučajevi korupcije u sudstvu pojedinačni, ali imaju puno veći efekt na građane u percepcije opće korupcije u sudstvu. Dakle slučajevi su pojedinačni ali građani o sudstvu misle općenito da je korumpirano. I ima niz primjera za to i navodi ih on. Zbog ih on. Zbog tih par slučajeva izgubilo se povjerenje građana u pravičnost i učinkovitost pravosuđa, samo zbog tih par slučajeva, nema ih puno, ali je šteta ogromna nastala zbog toga jer su građani izgubili. Ako izgubite povjerenje u sud gubite povjerenje u državu, gubite povjerenje u sve. Često odvjetnici naši kada govore o sudu kaže bit će dobro sudac je naš. Što to znači sudac je naš ili bojim se kako će završit sudac je njihov. Evo samo jedan od primjera zapravo o kojem u vezi pravosuđa i suda o kojem govorim. Sudac je naš ili je pak njihov. I na kraju kada i dođe do suđenja za korupciju žrtve korupcije u pravosuđu su žrtve … su obično tzv. opća publika kaže naš profesor i društvo u cjelini i nismo ni svjesni specifičnih akata korupcije zapravo zbog nedokučivosti jer takva korupcija u sudstvu je vrlo teško dokaziva, vrlo,vrlo teško dokaziva jer nije samo novac u igri negoli i pozicija, pozicioniranje i razni druge oblike i vrste koristi koje se iz toga mogu izvući. Ili smo pak mi svi skupa toliko zamoreni korupcijom smo na nju više postali neosjetljivi. Pa događa se, sudi se nekome, ajde dobro ošo u zatvor i nikom ništa, nevjerojatno je to. Jel smo toliko zasićeni korupcijom, toliko smo zasićeni, svaki dan imamo nove. Pogledajte naslovnice naših novina, svaki dan neko je drugi ili pod sumnjom da je se počinila korupcija ili pak počinje suđenje ili počinje istraga je podignuta optužnica, dakle razni stupnjevi u smislu procesa protiv korupcije. Dobro je da imamo slučajeve korupcije, ali mislim čak čak bi se utvrdio da je to pitanja za DORH kada je bio gospodin glavni ravnatelj DORH-a Cvitan da smo možda ovo što sada govorim možda je tada bilo vrijeme za reći, da nema tih novaca kojim se treba kojim se treba pojačati rad DORH-a da bi se procesuiralo sve ono što se danas događa. U lokalnoj i regionalnoj samoupravi se vrte ja bih rekao veliki novci u tom smislu. Pitanje javne nabave, nitko ga ovdje nije spomenuo, nitko nije spomenuo pitanje javne nabave, a tu je tek pravi El Dorado. Ja ne mogu tvrditi i reći kao Kajin to je to i to, ali se vidi i od ranije počevši sada nećemo spominjati ne znam Hrvatske autoceste šta se radilo, a vjerujte mi i uvjeren sam da određenih stvari kod javne nabave, kod nabavke npr. aparata ECMO ili ECMO aparata 35komada koliko nema cijela Europa zajedno, a Hrvatska ih je nabavila u vrijeme jednog ministra zdravstva ovdje. Čemu 35 aparata ECMO kada ih Švedska ima 5, Njemačka 12, Italija 8 itd. To su samo pojedinačni, ja nisam rekao da nemam niti imam dokaze niti želim insinuirati da se nešto događa, ali sama kupovina ideja kupovine tolikog broja aparata čovjeku mao pomuti izgleda mozak ili ne znam, postavlja sam sebi pitanje pa jel to moguće da se to radi. Istovremeno idemo na nekakve redukcije u smislu u zdravstvu kao outsourcing i ne znam ni ja što.

Hvala. Znači papa Franjo dok je bio nadbiskup je rekao grijeh se oprašta, a korupcija se ne može oprostiti, ona prije svega treba biti izliječena. Dakle to je upravo poruka našim građanima da korumpirani političari, stranke koje su korumpiranim korumpiranim sredstvima osvajali izbore, zapravo građani imaju lijek u svojim rukama. Građani na izborima trebaju presuditi političkim korumpiranim strankama i političarima koji korupcijom zapravo razaraju društvo jer kako kaže papa korupcija je paučina koja se širi namećući suučesništvo. poruka i ove strategije je da građani imaju priliku da se obračunaju. Najviše danas govorimo o političkoj korupciji. Ima i drugih puno prisutnijih elemenata korupcije u našem društvu, ali je ta politička korupcija zapravo najrazornija za cijelo društvo. Odgovor, Boro Grubišić. I onda ste novu komparaciju ili pak uspoređujući da je korupcija poput paučine, dakle pruža se u raznim smjerovima. Pa metite i liječite, počevši od vlastitih redova. Hvala lijepo.

treba reći da nijedna profesija nažalost za sebe ne može unaprijed, niti jedna grupa ni grupacija ljudi ni stranka za sebe može tvrditi unaprijed da se u njoj ne može zametnuti neko koruptivno ponašanje, ali i dalje se vodi koruptivna politika. To je ili da li je profesija odnosno jedan dio njezin itekako korumpiran i što je vidljivo, o tome također treba ozbiljno porazgovarati. I to je tomu točno što ste rekli da je naročito opasna korupcija u pravosuđu. Svugdje je ona destruktivna, ali kad se dogodi u pravosuđu ona je razorna i zato samo jedan ili dva slučaja ovakve stvari pokazuju. I s pravom govorite kolega, više puta ste to rekli i ja mislim i neke aktualnosti govore o tome koliko treba naglasiti ovo što ste rekli da Hrvatska ima, svaki onaj razlog je koji je pokrao ovu zemlju zašto Hrvatska danas nije bogata. Svaki taj pojedinačno, a koji nije ni procesuiran ali kako će i biti procesuiran, da dade DORH-u ne znam kakva sredstva kad im recimo Njemačka šuti, kad Švicarska drži bankarsku tajnu i kad se i oni tako ponašaju, ali nama to za našu ovu sramotu nam nitko nije kriv, a vrijeme nažalost nije saveznik u tom procesuiranju. Na kraju krajeva, istina je da ljudi samo verificiraju presude, ali je istina i to da sudovi služe zato da rješavaju pojedinačne slučajeve, a politika da rješava probleme i pojave. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Ingrid, nemojte me krivo shvatiti ako spomenem jednu državu u susjedstvu koju inače mi eto baš ne spominjemo previše ali to je Republika Srbija koja je prije nekoliko godina provela akciju koja se zvala Sablja, kodno ime Sablja, u kojoj je uhitila 10 000 ljudi koji su bili osumnjičeni za kriminal i korupciju. Od toga je 7000 pustila, 3000 presudila, oduzela im svu imovinu i rasprodala i namirila. Pa ljudi moji ne trebamo mi ići u mi ići u Australiju vidjet kako … pa eto imamo susjednu državu koja je napravila i nitko se nije, nisu se žalili Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourg, nitko od tih kriminalaca. Nema povratnih informacija negativnih da je sudstvo u Srbiji ili pak policija pogriješila. Akcija je provedena, sve je … nacionalizirano, oduzeto i država Srbija je postala vlasnik te njihove imovine, nekretnina, imovine i svega, rasprodala i namirila puno toga što su ti kriminalci, ti korumpirani ljudi, ta mafija odnijela iz te države, tome narodu. Kamo

mišljenju o korupciji, mislim da su ti postotci čak i mali, da bi trebali biti još javnost i više … da je korupcije više kad čuje ovoliko usudit ću se reći bljezgarija ovdje u našem Saboru. Čuli smo gospodina Kajina, potpuno paušalno proziva sve čelnike, sve jedinice lokalne samouprave, čitavu Istru za nekakav kriminal. Slušali smo vas. E sad se postavlja jedno drugo pitanje, ti čelnici lokalnih samouprava koje ste vi spomenuli i rekli da se tamo barata sa nekakvim silnim milijunima, nakon svih tih ovakvih rasprava, svih takvih napisa u javnosti, a izašli su ljudi s imenom i prezimenom na tu funkciju da nešto odrade u svome gradu, možete se stavit u njihovu poziciju koliko puta moraju preispitat svaku svoju odluku, koliko to koči donošenje odluka, a odluke se moraju donositi. mislim da ovdje griješimo puno stvari mi prvo ovdje u Saboru, a onda i preko medija da se ta percepcija na taj način širi. Prvi sam za to da se osudi kriminal, a kriminal ima uvijek ime i prezime od biblijskih vremena. Ono što je strašno, da oni koji podnose nekakve neosnovane anonimne prijave da bi nekoga u nekom x gradu, Rijeci, Osijeku, bilo gdje, ocrnili pred javnošću, da bi na taj način stekli nekakve političke bodove, oni ne snose nikakve sankcije i to samo potencira i dalje širenje takve percepcije i koči razvoj ovoga društva. I na taj način treba razmišljati i razgovarati, jer svaki taj čelnik u jedinici lokalne samouprave mora donijet tu odluku, mora asfaltirati cestu, mora donijeti odluku o otvaranju postupka javne nabave, potpisuje svaki račun svojim imenom i prezimenom i svi ga živi kontroliraju od njegovih građana, Državne revizije, porezne uprave, potpisuje fiskalnu odgovornost i odgovara za svaku lipu u proračunu. Oni koji ga prozivaju neosnovano često puta nikada nisu odgovarali. Evo hvala. Odgovor Boro Grubišić. poštene ljude koji da kažem krvavo rade svoj posao imaju stotinu upita i svaki dan rješavaju stotine problema običnih građana nimalo ne odnosi, dakle moja rasprava o kojoj govorim, ne mogu govorit za Kajina. Međutim, znam i to da postoje i takve smicalice i da kažem prijave počevši od onog nesretnog kaže bacanja bombi ili ne znam ni ja šta u dvorište nekakve stranke koja ima suprotne, članice stranke koja ima suprotno, oprečno oprečno stajalište u Hrvatskom saboru od vaše stranke pa nadalje. Kažete za opstrukciju rada. Međutim, postoje i oni koji na primjer kada imaju posao od 10 milijuna kuna u lokalnoj samoupravi, s obzirom da imaju ovlasti da potpišu samo recimo na dva milijuna kuna osobno, onda podijele posao u pet, dakle nekakvih posebnih radova ili etapa tako da onda istom izvođaču mogu dati svih pet poslova. Dakle, ima raznih načina i putova koje neki ljudi, ja nisam rekao svi u Hrvatskoj rade kako bi izmigoljili. Imamo mi zakone i sve samo pitanje koliko ih primjenjujemo i kako ih primjenjujemo, eto. Ali što se tiče vas tu sam siguran da bih i ja potpisao svaku vašu odluku koju vi donesete u Bakru. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Grubišić. Vi ste vrlo dobro definirali korupciju ponavljajući riječi Ivana Pavla II. I doista svatko tko svoj privatni interes podredi javnom interesu dolazi u problem ili priliku da čini korupciju i dobro ste definirali korelaciju između ekonomskog stupnja razvijenosti određene zemlje i stupnja korupcije. Međutim, ovdje je danas mislim da je kolega Kajin i netko već govorio korupcija ne izvire iz naroda. Korupcija ulazi u narod i razara ga. Dakle, nije ona svojstvo naroda, pa je spominjao neke narode. I upravo u tom smislu ova strategija, a kako u strategiji piše da se ona nadovezuje na institucionalni i zakonski okvir koji je do sad već definiran o čemu je kolega Jovanović govorio zapravo sad se govori o prevenciji. Spominjali ste javnu nabavu. Vi kao liječnik i tu ste spominjali, mislim da ste u raspravi prethodnoj to rekli sve su sofisticiraniji načini kako se korupciju teško i prepoznaje. Jer vi javnim natječajima koji su specifični za određeno područje i koje je približeno određenom uskom broju ljudi koji o tome nešto više znaju i zbog toga je jako važna edukacija da ljudi prepoznaju korupciju, da je mogu detektirati, da mogu znati da se uopće radi o korupciji, da bi se uopće protiv nje borilo. U tom smislu ja ovu strategiju vidim kao važan alat u Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Ima jedan kao prilog evo vi ste zapravo potvrdno, afirmativno govorili o mojoj raspravi, pa tome u prilog govori i na primjer jedan grad. Neću sad namjerno ime da ne bi se gospodin Klarić ili neki drugi od gradonačelnika uopće ni pomislili da bi to se odnosilo na njih u kojemu poslove, gradonačelnik je već 8 godina jedan te isti, ali uvijek dobivaju iste firme. Je li moguće da uvijek ista firma ima najnižu, najpovoljniju, najkvalitetniju ponudu? Govorim o građevinskim firmama. Je li moguće da uvijek jedan te isti prijevoznik dakle u tom gradu obavlja prijevozničke poslove? Je. No, dobro ako je, onda. Dakle ljudi sami to govore, ne govorim ja to. Ja to ni ne spominjem. On kaže da je to tako, da on ima ponudu najbolju. I naravno da je najbolja samo zavisi je li najbolja građanima ili je njemu najbolja to je sad upitno. Za riječ se sada javila zamjenica ministra, poštovana Sandra Artuković Kunšt. vam lijepo. Samo sam htjela ukratko ukazati na činjenicu da je javna nabava poseban horizontalni prioritet u našoj strategiji sa ciljem da se prepoznaju upravo oni rizični elementi koji u javnoj nabavi se pojavljuju, a upravo zato da bi se oslobodio put za normalno ekonomsko i gospodarsko poslovanje koji je sad sa tom prekomjernom normiranošću vezanom za javnu nabavu u određenom dijelu i zakočen. To je poseban cilj na stranici 10. i opisan sa 4 dodatne mjere za provedbu. Hvala. **Stazić, Nenad moram reagirat na ovo. Gospođo zamjenice, zar ne mislite ako se prag za raspisivanje natječaja digne na 400 tisuća da to ne otvara korupciju, mogućnost za korupciju i podilaženje kad u Hrvatskoj imate pa bar preko 50 jedinica lokalne samouprave koje proračune imaju ispod 5 milijuna i većina njihovih radova je ispod 400 tisuća kuna, a da ne govorim o onim jednostavnim nabavama gdje je nekad granica bila 70 tisuća kuna koje su sad dignute na 250 tisuća kuna. Lijepo je govoriti da je toliko desetaka tisuća eura u EU samo treba gledati koji je fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave i što to znači. Nastavljamo sa raspravom po klubovima i u ime kluba SDP-a Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ja ću u svojoj raspravi govoriti o Prijedlogu strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. do 2020. kao dokumentu koji po svojoj prirodi stvari predstavlja određene smjernice za efikasniju prevenciju i mehanizme, kako i strateška područja na kojima ih treba primijeniti. A o tome na koji način i da li smo zadovoljni sa radom pravosuđa, sa radom državnog odvjetništva mislim da imao puno mjesta za raspravljati u Izvješćima o stanju sudbene vlasti što smo prije evo možda nepunih mjesec dana i činili i kako što ćemo vrlo brzo činiti u Izvješću državnog odvjetnika RH o državnom odvjetništvu i njegovom radu u protekloj godini. osnivanje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 2001.predstavlja ključnu prekretnicu procesa borbe protiv korupcije kao i nacionalni program za borbu protiv korupcije iz 2002.godine. Strategija suzbijanja korupcije iz 2008.zajedno sa Akcijskim planom koji je revidiran u dva navrata, 2011. i 2012.izgradila je institucionalni okvir i bila fokusirana na suzbijanje i procesuiranje korupcije. Ova strategija za razdoblje do 2020. ide korak dalje, prethodno razdoblje provođenja strategije i provedbenog akcijskog plana detektiralo je koruptivne rizike i institucionalne nedostatke. Izuzetno je važno kontinuirano unaprjeđivati postojeća rješenja, iznalaziti nova rješenja kako bi se kontrolirala koruptivne rizike. Ministarstvo pravosuđa i ovaj put je provelo savjetovanje s javnošću. Za vrijeme savjetovanja i okruglih stolova nacrt strategije bio je predmet rasprave i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije te su neke sugestije i prijedlozi Nacionalnog vijeća ugrađeni i u ovaj prijedlog. Uzete su u obzir i preporuke sadržane u antikorupcijskom izvješću Europske komisije i preporuke iz izvješća grupe država protiv korupcije Vijeća Europe odnosno GRECO-a iz četvrtog evaluacijskog kruga za RH. Podsjećam da je RH pristupila GRECO-u još 2000.godine te od svog pristupanja bila uključena u evaluaciju i to u svibnju 2002., zatim 2005. i treći evaluacijski krug je bio 2009.godine. Uglavnom u prethodnom razdoblju poduzeto je mnoštvo koraka uz osiguranu uključenost javnosti i nadzor nad dinamikom provedenih reformi. Usprkos svemu hrvatsko građanstvo smatra korupciju velikim problemom, a negativna percepcija osobito je uznemirujuća s obzirom na pravosuđe i političare i usprkos i usprkos svim ohrabrujućim naporima smatra se da korupcija i nadalje prevladava u nekim ranjivim sektorima osobito na lokalnoj razini. Stoga pozdravljamo da je u ovom prijedlogu prepoznat segment s velikim koruptivnim rizicima na području lokalne i područne odnosno regionalne samouprave čime se prethodna strategija nije uopće bavila. Podržavamo i rješenja ove strategije koja idu u pravcu jačanja preventivnih mjera u borbi protiv korupcije, provedba kojih su svakako na tragu vraćanja povjerenja javnosti u politički sustav. Ne postojanje etičkog kodeksa službenika i dužnosnika u jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave je svakako potreban i dobro je da je prepoznat da postojeći zakonodavni okvir nije dovoljan jer nisu propisani osnovni standardi ponašanja i i etička načela koja određuju prihvatljivo ponašanje prilikom obavljanja dužnosti u jedinicama lokalne, područne odnosno regionalne samouprave. Posebno su generirani korupcijski rizici na lokalnoj razini u sustavu javne nabave poticani ne transparentnošću u radu lokalnih vlasti, ugovori o javnoj nabavi se ne objavljuju, ne objavljuje se dodijeljena sponzorstva i donacije. Ono što je također izuzetno važno, doista je potrebno kontrolirati koruptivne rizike u upravljanju imovine jedinica lokalne i regionalne odnosno područne samouprave i to posebno u trgovačkim u kojima jedinice imaju pretežite vlasničke udjele kao i imenovanje nadzornih odbora i uprave te zapošljavanje. Na razini RH je proveden antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH za za razdoblje od 2010. do 2011., ali on nije uključivao trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne samouprave. Dosada je postignut stupanj transparentnosti i financiranja političkih stranaka, ali ono što svakako treba regulirati i što je potpuno ne transparentno i izvan nadzora je financiranje referendumskih kampanja. S obzirom da odluke donesene na referendumu snažno utječu na društveni i politički život zemlje na tom je području nužna zakonska regulacija. Sljedeće važno pitanje koje prepoznaje ova strategija je potreba reguliranja lobiranja u RH, regulacija koja bi omogućila uspostavu lobističkog djelovanja kao legalne i legitimne profesije prema najvišim etičkim standardima. Uz ovo navedeno proširenje i jasnoća mehanizama na području javne nabave trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, sprječavanje sukoba interesa, prava na pristup informacijama, uloge organizacije civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije izuzetno je važno u daljnjem postupanju u borbi protiv korupcije što ova strategija svakako prepoznaje. Prioritetna sektorska područja pravosuđa, gospodarstva, javnih financija, poljoprivrede, znanosti, obrazovanja, sporta, okoliša, prometa i infrastrukture, posebni su ciljevi ove strategije i zbog svega navedenog klub SDP-a će podržati ovu strategiju. Hvala vam lijepo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice rekli ste vrlo kratko, jedva sam uspio upamtiti pa sam odmah digao tablicu. Naime, rekli ste o korupciji pri zapošljavanju, govorili smo prije u Saboru nekoliko puta već počevši od zapošljavanja koje provodi Vlada Republike Hrvatske i zapravo opcija kojoj i vi pripadate. Evo imate agenciju koja se zove vrlo zanimljivo APIS, kao onaj Dimitrijević vođa Crne ruke, ali to nema veza sa povijesti, ona je moderna agencija i pogledajte zapošljavanje u toj agenciji, kako se provodi jeli to također korupcija, jeli to na štetu općeg u odnosu na nečije ili na privatne interese onih koji su dobili posao putem stranačke podobnosti? I kada drugo govorite o referendumu i o kampanji za referendum, ako imate udruge civilnog društva nevladine, nestranačke onda referendum također provode takve udruge građana, da li se financiraju te civilne udruge iz novaca poreznih obveznika i to u iznosu od 3 milijarde kuna godišnje financiraju? Kako to da vi onda ne biste onima koji nose referendum i provode ga dopustili ama baš nikakvo financiranje ili je cilj nešto drugo? Odgovor Vesna Fabijančić-Križanić o tome da zapošljavanja na svakoj razini moraju biti transparentna. Što je postupak transparentniji to je manevarski prostor za korupciju manji. Ukoliko se objavljuju natječaji, ukoliko se objavljuje sve vezano za postupak zapošljavanja onda ipak smanjujemo manevarski prostor za korupciju. što se tiče financiranja referenduma, ja nisam rekla da udruge ne treba financirati, ali transparentnost financiranja ne znači da udruge ne mogu provodi referendumska pitanja, naravno da moraju, ali moraju imati vrlo transparentno naznačene izvore svog financiranja, prihode koje su dobile i rashode koje su imale za ta financiranja referendumskim kampanja kao što to rade i političke stranke. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime Kluba Jadranke Kosor i HGS-a poštovana Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče u odlasku. Gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice ministra. Evo važna tema kao i uvijek kada se raspravlja o bilo kojem dokumentu ili bilo kojoj odluci hrvatskoj Vladi, Hrvatsko sabora o problemu koji nažalost nikada neće biti do kraja iskorijenjen i koji mora okupiti sve sastavnice državne vlasti uvijek u svakom trenutku i kojem smo se naravno neću sada odlaziti u prošlost, ali kojem smo se bavili proteklih godina osobito pregovarajući za ulazak u EU. I kao što znate to je bio jedan od najtežih problema i ono što smo uspjeli svi zajedno izdogovarati i uspješno privesti kraju jest bilo to da Hrvatska nije dobila monitoring nakon ulaska u EU. Zato upravo zato jest rasprava o ovom dokumentu za koji se nikako ne bi složila s onim što je u poslijepodnevnoj raspravi rekao kolega Kajin da se može objesiti mačku o Republika Hrvatska. Ne, to je dokument koji je itekako važan, koji je okvir i i naravno da ono što je dio toga dokumenta pa bi zato bilo dobro da Vlada posluša sve naše primjedbe, možda ponešto ugradi i u konačni dokument jest važno kao okvir koji će biti na neki način smjerokaz u donošenju zakona u izmjeni zakona i poboljšavanju tog prostora u skladu sa mišljenjem Europske komisije o RH u onom velikom izvješću koje je Europska komisija podnijela vezano za borbu protiv korupcije u svim zemljama članicama EU, ali i vezano za mišljenje GRECO-a, dakle država koje su se okupile u toj instituciji gdje oni posebno upozoravaju i pregled učinjenog bit će ponovo sljedeće godine 2016.gdje se posebice upozorava na politiku, političare, politički prostor i na pravosuđe. Dakle GRECO posebno upozorava na pravosuđe. Ja ću isto spomenuti nekoliko brojki vezano za ispitivanje koje je naznačeno u tom izvješću Europske komisije ispitivanje među članicama EU gdje čak 2/3 ispitanika smatra da je korupcija u njihovoj zemlji raširena. Dakle sve članice EU imaju dalje problem i u svim članicama građanke i građani smatraju da je korupcija u njihovim zemljama raširena. A Hrvatska spada među zemlje uz Češku, Litvu, Bugarsku, Rumunjsku i Grčku gdje njezini građani i građanke smatraju da postoji korupcija u rasponu čak od 84 do 99%, a dakle 94% ispitanika se susretalo odnosno smatra da da neki oblik korupcije u nekom segmentu života postoji. Dakle to su brojke i podaci iz izvješća Europske komisije i naravno da nam itekako trebaju zvoniti pred glavom, pred ušima i da sve te brojke ne smijemo izgubiti iz vida i kada raspravljamo o ovoj strategiji. Što je po nama ključni problem ili problemi? Sigurno nedovoljna implementacija postojećeg pravnog okvira. O tome se govori ponešto i na različite načine i u ovoj strategiji odnosno dokumentu, što bi značilo da jedno govorimo, drugo radimo, a treće mislimo. Naglasak na represiju umjesto na prevenciji, a to bi značilo da se o borbi protiv korupcije govori od vremena do vremena, uz određene prigode, uz određena izvješća i naravno u Hrvatskom saboru kad je to tema i da onda to prestane biti tema. Visoka politiziranost javne uprave, na to nas upozorava evo i Transparency International, nizak standard integriteta u politici, o tome razgovaramo neprekidno ali još uvijek nismo domislili ni nakon izmjena izbornog zakonodavstva kako i na koji način reagirati u slučaju kad političari, zastupnici ili zastupnice, ministri i svi drugi i pravosudni dužnosnici i svi oni koji spadaju u taj krug budu na neki način obilježeni mogućim najavama istraga ili čak optužnicama ili čak presudama. To se naravno odnosi i na lokalnu razinu. I čini mi se da nismo i dalje dovoljno odgovorili na ono što je djelokrug rada javnih tvrtki, odnosno javne nabave. Što nam je preporučila Europska komisija i u ovom izvješću iz prošle godine? Snažnu provjeru imovinskog stanja i sukoba interesa, profesionalizaciju dodatnu uprave, prevenciju korupcije u javnim poduzećima, snažnije korištenje prava na pristup informacijama. To nikome, osobito kad dođu u priliku nije drago pa možete čuti od ureda predsjednika, ministarstava, ali i drugih institucija da nikom nije drago informacije u trenutku kad one nisu osobito povoljne. I strateški pristup sprečavanja korupcije u postupcima javne nabave. Sad evo vrlo kratko ponešto o onome što u ovom dokumentu piše jer mislim da načelna rasprava o problemu borbe protiv korupcije nije dobra, da se moramo zaista posvetiti dokumentu koji je pred nama. Ovdje se u općim ciljevima strategije navodi među ostalim povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti tijela javne vlasti, međutim vrlo često smo suočeni upravo sa porukama političara iz političkog prostora koje se upućuju represivnom aparatu, dakle i policiji i DORH-u i USKOK-u, od vremena do vremena, kako kome paše, da se radi o određenim političkim postupcima. Dakle politika bi se trebala toga kloniti i pustiti one koji su označeni i Ustavom Republike Hrvatske kao neovisna tijela da potpuno neovisno rade, a ne da kad se radi o mojima onda da govorim o političkim pritiscima, a kad se radi o tuđima onda se svaka vrsta aktivnosti sa ogromnim fanfarama odnosno zvonima pozdravlja. I ponavljam, kad se govori o povećanju integriteta i odgovornosti, a tu se naravno govori i o pojedincima, o ljudima, zaista nismo našli odgovor na pitanje što s onima, a to imamo naravno i u ovom aktualnom sazivu Sabora, što s onima koji su na bilo koji način pod udarom tih neovisnih institucija, a osobito nismo našli odgovor što je s njima na lokalnoj razini. I ponovit ću, neću u detalje, ono što smo nebrojeno puta nabrajali vezano za lokalne izbore i prošle lokalne izbore gdje su zaista bez osobitog problema pobjeđivali svi oni koji su vukli različite repove, veće ili manje. Htjela bih i ovdje ponoviti ono što sam maloprije rekla u replici, da se ovdje pod strateškim područjima u borbi protiv korupcije i horizontalnim ciljevima kako se to ovdje navodi, spominje da se treba ojačati etičko postupanje političara, političara, međutim eksplicitno se zapravo navode saborski zastupnici pa ja predlažem da se onda već ako se navode zastupnici da se onda izrijekom navedu i ostali dužnosnici jer se to bez sumnje odnosi i na njih. I naravno s obzirom na ovlasti i mogućnosti, s obzirom na činjenicu gdje je zapravo stvarna moć, a moć je stvarna tamo gdje je novac, onda mogućnost koruptivnog djelovanja bez sumnje je puno manja u sustavu parlamentarne demokracije u Parlamentu nego što je to u izvršnoj ili drugoj vlasti. Slažem se sa ovom odredbom koja govori o referendumskim kampanja i da nije regulirano odnosno zakonski okvir vezan za referendumske inicijative prikupljanje potpisa. Referendumsku inicijativu svaku naravno treba podržati, načelno, bez obzira na temu, ako se građani za to odluče i ako prikupe dovoljan broj potpisa. Ali jednako tako građani i oni su koji su potpisali i oni koji nisu potpisali moraju znati kako je taj proces financiran. I sad ćemo pretpostavljam imati priliku kad budemo raspravljali o Zakonu o referendumu i to staviti na dnevni red i vidjeti kako je to moguće. Moje osobno mišljenje je da to nije teško regulirati ako smo regulirali financiranje političkih stranaka i donijeli Zakon o financiranju političkih stranaka i onda sve druge zakone o oduzimanju imovinske koristi svima onima koji su se ogriješili zakone i to relativno uspješno provodimo, onda nema potrebe da odustanemo od reguliranja i ovoga područja. Da, neću više govoriti o tom integritetu koji se spominje na nekoliko mjesta. Javna nabava, evo podatak da po svom obujmu javna nabava predstavlja predstavlja približno 10 do 20% BDP-a govori sve, govori koliko je to važno i koliko tu prostora i dalje ima. Jačanje zakonodavnog okvira kao mjera je predviđena vezana za javnu nabavu, međutim jednako tako svi znamo da postoje i snažni otpori da se to do kraja regulira. A što se tiče trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu jer se ovdje navodi da treba stvoriti jasna pravila o imenovanjima članova upravnih i i nadzornih odbora. Žao mi je iznimno što je ova Vlada odustala od projekta izbora članova nadzornih, odnosno upravnih odbora na temelju javnoga natječaja koje je prošla Vlada uspostavila kao kriterij zato što naravno javni natječaj nije jamstvo da će se izabrati apsolutno najbolji, najsnažniji, najkompetentniji. Ali jest jedan prvi korak u sprječavanju upravo tog mogućeg koruptivnog djelovanja i kroz nekoliko ciklusa javnih natječaja sigurno da bismo i tu imali bolje rezultate, a to odustajanje su naveli, odnosno navela je izvjestiteljica Europske komisije i nakon čini mi se pretprošle godine njenog boravka u RH i razgovora o svim problemima koji nas tište vezano za borbu protiv korupcije. Na samom kraju slažem se unatoč svim tim dokumentima i svim dobrim odlukama treba konstatirati da je u borbi protiv korupcije iznimno važna i da je ona kraj i početak svega, snažna politička, stvarna volja da se ta borba vodi sa nultom tolerancijom bez obzira kako se tko zove, bez obzira tko kojoj stranci pripada, a nakon toga brze istrage, učinkovite istrage i brze presude. Dakle, funkcioniranje pravosuđa odnosno funkcioniranje sudova. I na samom kraju kad govorimo o sudovima naravno da je tu od osobitog značaja ujednačena sudska praksa. Znači da se za ista kaznena djela na isti način odgovara, odnosno sa se izriču po prilici iste kazne, odnosno iste mjere, a ne da i tu postoji disbalans od slučaja do slučaja. Podržat ćemo ovaj dokument. Hvala.

i da je to poglavlje XXIII. na kraju i uspješno zatvoreno, a jedan od vrlo bitnih razloga zašto je uspješno zatvoreno bila je upravo Strategija suzbijanja korupcije, akcijski plan koji je pratio tu strategiju i ideja koja je pokrenuta u tom periodu to je postojanje Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije kojim uvijek predsjeda predstavnik oporbe. Mislim da je taj zakonodavni okvir bio jedan od primjera koji je ocijenjen kao vrlo kvalitetan, ali ono što je uvijek bio kao rizik pokazao se kod drugih članica koje su pristupile EU da su nakon što su pristupile zapravo prestali se baviti prevencijom i suzbijanjem korupcije. A ova Strategija danas je dokaz da je u Hrvatskoj zapravo se i dalje nastavilo aktivno boriti boriti protiv korupcije s tim da naravno sve vrlo ovisi o ljudima i akcijskom planu koji treba što prije proizaći iz ove Strategije i kako bi se ona provodila na što je kvalitetniji način. Jadranka (Nezavisni)** Slažem se, to je bio zaista veliki posao kao što je postojao konsenzus oko ulaska RH u EU, dakle političkih stranaka i sa jedne i sa druge strane političkog spektra, tako je postojao i konsenzus oko borbe protiv korupcije u to doba i uz naravno potporu i saborskih tijela Vlada je donosila odluke i one su bile tako prepoznate u Europskoj komisiji. A što se tiče monitoringa, evo Hrvatska nije dobila monitoring, za to smo se izborili. Neke druge države neću spominjati ali sve znate o kojima se radi, koje su prije nas ušle su imale i dobile monitoring i na žalost još uvijek još uvijek se rekla bih u nekom dijelu vrte u krugu. Ali to nas mora još dodatno motivirati da u tom smislu budemo odlučniji i da se zaista protiv korupcije borimo bez fige u džepu. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Kosor, rekli ste da je percepcija korupcije i u drugim državama EU na vrlo visokom stupnju. Međutim, čini mi se da ova brojka koju ste izrekli za Hrvatsku od 90 ili 94% da je zaista enormna i da je sasvim sigurno veća negoli u drugim europskim državama. Naravno da mediji u svakoj zemlji kada iznesu bilo kakav korupcijski skandal, aferu da građani stječu dojam o korupciji, pa onda onda temeljem toga zapravo i imamo podatke o percepciji korupcije i u drugim zemljama. Ali ako uzmemo u obzir da jedan njemački predsjednik za nekakvih 800 eura za koje je bio osumnjičen da je primio od nekih tvorničara, dakle gospodin Wulf 2012. godine podnese ostavku, onda sasvim sigurno Nijemci imaju vjerojatno drugačije mišljenje ili manji stupanj percepcije korupcije negoli mi. Ako jedan mađarski predsjednik odstupi zbog donjo resorske aktivnosti, dakle braće Milutinov, dakle prepisivačka djelatnost, podnese ostavku, a jedan naš političar ili ima ih više koji su se također bavili sličnim resavskim aktivnostima, prepisivačkim danas potpuno uživaju u tim svojim magistarskim i još nekim drugim radovima, onda možete shvatiti ojađenost naših građana na takve postupke, naših. Nadalje, govorili ste da je politika i političke stranke su glavni izvor. Ako politika i političke stranke nemaju rezolutan stav prema korupciji i ne rade u tom smislu sve što bi trebalo i ne nameću sankcije, oštre sankcije onda ćemo uzaludan trud svirači, ne želim tu tako fatalistički gledati kao gospodin Kajin. Ali od nas sve, govorim o političarima i političkim strankama potiče sve. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Jadranka Kosor odgovor na repliku. Hvala lijepa. Da, podatke i ove brojke sam pronašla u tom izvješću pa sam ih tako čitala. Ja mislim da su jako zanimljive. Spomenula sam tih 94% u Hrvatskoj, znači 94% građana smatra da postoji negdje neki oblik ali sam spomenula krug zemalja, je evo 99%, dakle u nekim zemljama nažalost 99% čak građana smatra da postoji korupcija što je strašno, ali ovih naših 94% isto je zastrašujuće. Što se tiče političkih stranka, odnosno politike, dakle ja mislim tu općenito na politiku ne samo na političke stranke nego općenito na politiku, mora, kako se pokazuje ta odličnost, tako da se ponašaš isto kad su u pitanju tvoji i kad su u pitanju tuđi. Kad su u pitanju oni koji su ti dragu i kad su u pitanju oni koje ne voliš, kad su u pitanju oni za koje bi glasao i kad su u pitanju oni za koje nikada ni pod koju cijenu ne bi glasao. To je nešto što će naravno biti tema i u sasvim siguran u nekoliko sljedećih saziva Parlamenta u RH, ali je bitno i da mi u svakodnevnom životu, pa onda osobito u Parlamentu to zaista svojim ponašanjem i svojim životom dokazujemo. To je isto važno jer naravno građani sve vide, sve čuju i sve znaju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Vladimir Šeks. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a će podržati ovu Strategiju za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020.godine. Cilj ove strategije kao što je istaknuto u obrazloženju prijedloga je spriječiti korupciju odnosno upravljati njezinim rizicima u javnoj upravi i jedinicama lokalne i područne samouprave, javnopravnim tijelima, trgovačkim društvima u kojima država, te jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju vlasničke udjele privatnom i neprofitnom sektoru. I obrazloženo je na koji način će se ti ciljevi ostvariti. U prethodnoj strategiji i akcijskim planovima koji su je pratili i u izvješćima GRECO-a su bavili su se pitanjima korupcije i u oblasti pravosuđa, sudbene vlasti, državnog odvjetništva, izvršnog dijela javne uprave, i sprječavanjem korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i državnih odvjetnika. Sada u ovoj strategiji cilj je detektiran spriječiti korupciju u ovom oblastima koje sam naveo a koji su i u prijedlogu za suzbijanje korupcije. Jedan segment ostaje ispod radara. Dakle svi su tu, lokalna, regionalna samouprava, suci, državni odvjetnici, javna poduzeća u državnom ili lokalnom, regionalnom vlasništvu pretežno državnom ili regionalnom, svi su tu samo neko manjka. Tko manjka? Manjka ministri, članovi Vlade, predsjednik Vlade. Mi smo svi ovdje uključeni, svi saborski zastupnici i predsjednik Sabora, i potpredsjednici, potpredsjednice, svi dakle saborski zastupnici i zastupnice, svi u zakonodavnoj vlasti, svi smo uključeni, na nas se odnose mjere iz akcijskog plana za sprječavanje korupcije kroz različite, kroz Zakon o sprječavanju sukoba interesa, kroz imovinske kartice. Dakle mi smo pod potpunim jedim povećalo s punim pravom, s punim pravom su i pod povećalom i suci i državni odvjetnici, i u državnim tijelima javne uprave, i u trgovačkim društvima pretežito državnog vlasništva, i lokalna i regionalna samouprave, njihovi čelnici, svi samo nema izostala je Vlada. Vlada po Ustavu ima neizmjerno važniju i odgovornu ulogu, ona treba nadzirati rad i svih a mi trebamo nadzirati Vladu, Sabor. Zašto je Vlada izostavljen, zašto je izostavljen predsjednik Vlade, zašto su izostavljeni i članovi Vlade i ministri? Može se govoriti o tome da bi trebao biti uključen i predsjednik države. Predsjednik države odgovara ili predsjednica države odgovara po Ustavu za povredu Ustava u jednom posebnom postupku …/Govornik se ne razumije./… ali to ne priječi Hrvatski sabor da donese određeni akt, određenu strategiju u koju će uključiti i da se obavlja nadzor i nad svim ovim tijelima ne Vladom kao kao kolektivitetom, pa i Vladom kao kolektivitetom i predsjednikom Vlade i članicama i članovima Vlade i ministrima i predsjednici republike, dakle da se u svim tim segmentima, da bude istom mjerom da se promatra i kako nositelj i kao zakonodavnu vlast Hrvatski sabor predstavničko tijelo, sve njene članice i članove i oni koji obavljaju sudbenu vlast ili državno odvjetničku vlast, isto se odnosi na Ustavni sud. Dakle cjelokupna politička vlast bi trebala biti obuhvaćena u ovoj strategiji. Stoga gospođo zamjenice ministra predlažem da vi vlastitim nekim dodatkom ili prijedlogom dopunite ovu vrlo vrijednu strategiju, ali koja je locirana i fokusirana samo na određene segmente. Jer bilo bi pravedno, a ima puno razloga i puno argumenata da se pod posebnu lupu i pod posebni parlamentarni nadzor stavi i izvršna vlast. Vlada odgovara Hrvatskom saboru po Ustavu, faktički odgovara Hrvatski sabor, ali de iure i po Ustavu Vlada odgovara Hrvatskom saboru. Hrvatskom saboru. a kada odgovara Hrvatskom saboru, a Hrvatski sabor donosi Strategiju za suzbijanje korupcije onda bi se u toj strategiji trebalo naći i mjesta da i da i Hrvatski sabor, a to će raditi i činio je i to bi radio putem svoga Nacionalnog vijeća za praćenje strategije suzbijanja korupcije,kolega Jovanović je bio 4 godine predsjednik toga nacionalnog vijeća, ja sam sada zadnjih i nacionalno vijeće bi također željelo da ne da Strategiju za suzbijanje korupcije i akcijske planove koje donosi Vlada da mi nadziremo da li se i izvršna vlast, vrh izvršne vlasti i Ustavni sud i predsjednica Republike da li se oni pridržavaju svih onih potrebnih standarda koji sprečavaju, preventivnih standarda za sprečavanje korupcije. to je naš prijedlog, Kluba zastupnika HDZ-a da se uvrsti i da se dopuni ovaj inače izvrsno koncipirana Strategija suzbijanje korupcije za razdoblje 2015.-2020.godine. Hvala lijepa. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Šeks, evo tu je i kolega Jovanović bile su vrlo interesantne rasprave koje su ministarstva podnosila Nacionalnom vijeću za praćenja strategije suzbijanja korupcije, dapače evo ja se sjećam tu da smo obadvojica bili izuzetno zadovoljni kada je bilo moje resorno ministarstvo … kako mu je podneseno izvješće i sa svim tim skupa i mislim da u ovoj strategiji, a prije svega u akcijskom planu, Vlada, ministri i svi koji su vezani na to u principu trebaju imati dominantnu ulogu je njihova izvršna moć je najveća. Možemo mi govoriti da su uključeni direktori javnih poduzeća, međutim ako to nije vezano u akcijskom planu sa Vladom tim više što se predsjednici i članovi nadzornih odbora imenuju na način koji se imenuju i meni iskreno govoreći nije jasno kako se uopće moglo dogoditi u ovoj strategiji da je Vlada izostavila sebe. Možda su ministri bili toliko opsjednuti kako spriječiti korupciju na lokalnoj razini da su zaboravili na sebe. Međutim ovdje je danas nekoliko puta kod svih spomenuta javna nabava i ja opet ponavljam dizanje one granice sa 250 na 500 tisuća kuna i dizanje one granice sa jednostavne nabave sa 70 na ne znam koliko 200 tisuća kuna je nešto što je nažalost otvorilo prostor koruptivnim djelatnostima iz razloga što pa bar 40% jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj većinu nabave ima ispod 400 tisuća kuna. Prema tome, u potpunosti se slažem s vama kolega Šeks da bi Vlada do izglasavanja ove strategije trebala uključiti i ministre i predsjednika Vlade pa i predsjednika države. **Zgrebec, Dragica Kolega Šuker, da moguće je to učiniti u ovoj strategiji, a moguće da to otvara i dovoljan okvir ostavljaju i akcijski planovi koje donosi Vlada. Dakle ministarstvo može to uvrstiti i u akcijske planove koje ćemo opet mi na nacionalnom vijeću razmatrati, a možda bi bilo najpoželjnije da se to uvrsti i u ovu strategiju tako da bude još transparentnije i još jače. Vidite što je interesantno, mi smo povodom nacrta prijedloga ove strategije imali na Nacionalnom vijeću za praćenje suzbijanja korupcije imali smo jednu raspravu u kojoj smo raspravljali o tom nacrtu i pri tom smo nešto ustanovili vrlo interesantno,da se strategija ostvaruje, akcijski planovi se ostvaruju, cijela država je upregnuta u to da se ide prema nultoj stopi tolerancije smo prema jednom indeksu pali smo za 4 mjesta percepcije korupcije. Učinjeni su veliki napori, to smo mi konstatirali na nacionalnom vijeću da je na području represije jedan visoki uzlazni trend kažnjavanje procesuiranja koruptivnih kaznenih djela nešto manje na području prevencije, ali u percepciji prema ovim međunarodnim standardima sve je ukazivalo na to kao da se radi o da su svi zakoni, sva djelatnost da jedni operativni zahvati i liječenje koje je stalo pokazuje sve bolje i bolje rezultate, a pacijent se osjeća sve slabijim. Hvala lijepo. Poštovani kolega Šeks, spomenuli ste ministre i ministarstva a i u ovom Prijedlogu strategije suzbijanja korupcije za naredni period treba osigurati učinkovitiju i transparentniju dodjelu potporu, subvencija, donacija i pomoći, posebno iz područja gospodarstva pa bih vam ja ispričala svoj slučaj sa Ministarstvom gospodarstva od prošlog tjedna. Naime, Ministarstvo gospodarstva je raspisalo javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljenih izvora energije kroz pomoći proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim proračunskim korisnicima. Potpisali su to 9. veljače u ponedjeljak. Na stranicama Ministarstva gospodarstva našlo se 10.-og u utorak. Ja sam osobno zahtjev za svoj grad donijela u 9 sati ujutro u srijedu i rekli su mi da sam zakasnila jer je moja prijava bila 106. Čemu onda uopće natječaj, čemu onda objava natječaja i o kakvoj tu transparentnosti govorimo? Hvala.

ne želi napraviti trafostanicu jer bi je on morao isfinancirati od 10 milijuna kuna, a onda oni to računaju u svoju vlastitu investiciju i prikazuju Vladi Republike Hrvatske kao vlastitu investiciju u koju su utrošili 10 milijuna kuna, a gospodin Čepo će uložit 10 milijuna kuna u tu trafostanicu. Još je njihovo vlasništvo poslije, iako je on cijelu trafostanicu izgradio. Zanimljivo. Ali nije to predmet nego ono što ste rekli da bi trebala biti uvrštena i Vlada pa i predsjednik naravno Republike, s tim se potpuno slažem. I dovodio sam u svojoj raspravi nekakve primjere, počevši od Patrie itd., malo sam zamotao to da ne bude kako bi rekao potpuno jasno o kome se radi. pošto je jedan naš kolega rekao da za korupciju nema kajanja nego je potrebno liječenje, ja bih još dodao i to kirurško liječenje, onda bi bilo dobro reći … dakle liječniče, dakle Vlado i kako ste vi rekli ne vi Vlado Šeks nego Vlado Republike Hrvatske u vokativu, odnosi se na ovo …, počnimo od glave, a ne od repa. Slažem se potpuno s vama gospodine Šeks.

Drakon je predlagao da se lopovima odrežu prsti. Zamislite vi da takav zakon postoji u Hrvatskoj, koliko bi hodalo bezprstaša ili sa manjim prstima. Bilo bi to doista jedna bezprstna situacija. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Evo gospodinu Šeksu, dobro je da je i on spomenuo ovo navođenje samo zastupnika odnosno zastupnica, a ne drugih i ja mislim da tu nije bitno tko kome odgovara, dakle da nije bitno za taj slučaj što Vlada odgovara u Saboru i Sabor bira Vladu nego je bitno da svi oni od Pantovčaka, Banskih dvora odnosno Markovog trga, da svi budu navedeni kao oni koji moraju dizati visoko standarde etičnosti odnosno ponašanja i mislim da ne bi bilo dobro da se to stavi samo u akcijski plan nego da to mora pisati i u strategiji i da to mora biti dio strategije. A koliko ja znam, mi bismo mogli i na strategiju podnositi amandmane, nitko nas ne zaprječava ali bi bilo puno bolje da nam sada gospođa zamjenica, budući da smo svi uglavnom nahvalili ovaj dokument, da kaže da će evo te naše prijedloge iz rasprave uvrstiti u konačni prijedlog strategije. Hvala. Vladimir Šeks, odgovor na repliku. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Slažem se s vama gospođo Kosor, a doista jedna je pojava za nas zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora doista zabrinjavajuća, da smo mi pri samom vrhu ljestvice na percepciji korumpiranosti, korupcije. Ove mjere koje se predlažu, koje su se već u prošlim razdobljima provodile, provodile, kako da se doskoči tome da zastupnici i zastupnice Hrvatskog sabora ne budu da se snizi ta ljestvica korupcije oko imovinskih kartica, oko primjene Zakona striktno o sprečavanju sukoba interesa neće biti dovoljne. Mi smo sada ovim izborom zastupnika u Hrvatski sabor napravili medvjeđu uslugu upravo nama i Hrvatskom saboru. Bila je to prigoda i šansa da se isključe iz političkog procesa i od ulaska i pristupa Hrvatskom saboru, sabornici svi oni koji se koji se nalaze pod lupom za koruptivna kaznena djela. Mi to nismo učinili. Naprvilo se nešto, a zapravo dao se upravo još jedan poticaj u leđa korupciji. U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Željko Šemper. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovana zamjenice, kolegice i kolege. Premda je Hrvatska već ostvarila značajne rezultate na polju borbe protiv korupcije još uvijek ima puno mjesta za napredak. Posljednjih godina građani naše države mogli su se uvjeriti u to da RH misli najozbiljnije kada je u pitanju borba protiv korupcije i gospodarskog kriminala, te da ne postoji nitko izvan dosega hrvatskog pravnog sustava bez obzira na to koliko ih se smatralo utjecajnim možda osim Hernadia. Važno je stoga nastavit obračunavati se sa korupcijom i sličnim pojavama koje narušavaju povjerenje građana ove zemlje u same institucije koje su temelj samog hrvatskog pravnog i političkog poretka. Institucionalni okvir podobniji je za kontrolu i lakše podložan provjeri, no onaj izvaninstitucionalni temelji se na socijalizaciji i obrazovanju svih pojedinaca u društvu, te stoga zaslužuje da mu se posveti pozornost kako bi se osnažili svi mehanizmi koji će uvjetovati ponašanje i poštovanje društvenih normi i sadašnjih, ali i budućih generacija. Napredak je i u mnogim područjima već ostvaren posebice u pravu na pristup informacijama, financiranju izbornih aktivnosti i djelovanja političkih stranaka, te sprječavanja potencijalnog sukoba interesa. Međutim, borba protiv korupcije nalaže kontinuiran proces koji se neće zaustaviti samo na postignutim dosezima već će jačati i biti utkan u sve aktivnosti javnog života. Na taj će se način osigurati participacija svih sudionika političkog života te pružiti primjer građanima, te prikazati dalekosežne učinke ove strategije na poboljšanju demokratskog okvira djelovanja kako danas, tako i u budućnosti. Prije svega pozdravljamo i inicijativu uvođenja etičkog kodeksa u obavljanju upravnih poslova. I dopustite mi da se pozovem na …/Govornik se ne razumije./… koji Hipokratovom zakletvom osiguravaju osim liječenja i brige za pacijente etički i moralni okvir za pristupanje ne samo pacijentu već i javnosti, te okolini. Smatramo stoga da je nužno da svi službenici u svim institucijama budu vođeni u svom djelovanju etičkim kodeksom koji jasno bez oslanjanja na individualne procjene i osjećaj moralnosti jasno propisuje ono što je dozvoljeno a što nije prilikom obavljanja zadaća od javnog interesa, a u korist svih građana. Sprječavanje sukoba interesa jedan je od ključnih elemenata prilikom suzbijanja korupcije, te je pritom nužno dodatno ojačati ulogu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa kako bi se dodatno osigurao kapacitet, te omogućilo provođenje zadaća iz nadležnosti povjerenstva, a temeljeno a temeljeno na Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Unatoč postojanju i provedbi zakona pokazala se potreba za dodatnim revidiranjem procesa gdje upravo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa svojom nadzornom i savjetodavnom ulogom postaje ključni faktor ne samo u prevenciji već i u edukaciji protiv korupcije na svim razinama. Kao jedna od najvažnijih stavki u borbi protiv korupcije svakako je pravo na pristup informacijama koje je aktivno pravo svih institucija, ali i udruga civilnog društva, te građana RH. Upravo inzistiranje na transparentnosti prilikom rada svih tijela javne vlasti, te jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama pomoći će da građani ostvare povjerenje u institucije, ali i otvoriti prostor za otvorenu komunikaciju između javnog i civilnog sektora, te utjecati na otvaranje prostora za javnu raspravu o svim temama koje su od značaja za politički život zemlje. Jedino tako može se izbjeći manipulacija podacima i stvaranje nepovjerenja u institucije zakonodavne i izvršne vlasti što je nerijetko potencirano slikom u medijima i kao rezultat ima obeshrabrivanje građana i nevoljkost sudjelovanja u političkom životu zemlje. Jedna od najčešćih primjedbi građana svakako je sporost pravosudnog sustava što se manifestira dugotrajnim i često iscrpljujućim procesima, no uvođenjem e-spisa omogućit će se kvalitetno statističko praćenje i upravljanje spisima, te će se automatskom dodjelom predmeta za rješavanje isključiti mogućnost arbitrarnosti u procesu. Građani će na poklon putem jedinstvenog sustava e-predmet moći provjeriti status sudskog predmeta ali i ostvariti uvid u registre trgovačkog društva i zemljopisno knjižne registre jednostavnim pretraživanjem putem interneta, naravno ako ga imaju. Pozdravljam također odluku da se dodatno zaštite osobe koje u dobroj volji prijavljuju korupciju, tzv. zviždači, jer je od iznimne važnosti pružiti im osjećaj sigurnosti nakon što su učinile svoju građansku dužnost i objavile informaciju koje ih štite javnim interesima. Jednaku zaštitu i sigurnost potrebno je osigurati i svim medijima, jer medijski prostor zbog svog utjecaja na javno mnijenje i pristupa informacijama mora biti u potpunosti očišćen od bilo kakvih koruptivnih elemenata. Zemlja u kojoj se krši sloboda medija pokazuje time nizak stupanj ukupne slobode u društvu što je nedopustivo za zemlju koja se naziva konsolidiranom demokracijom i koja je punopravna članica EU. Korupciju je važno iskorijeniti i iz medijskog života i stoga što mediji kroz istraživačko novinarstvo imalo ključnu ulogu ukazati i objaviti podatke o mogućoj korupciji u ostalim sferama društva jasno i nepristrano o tome izvještavati javnost. Mediji međutim imaju i također veliku odgovornost, prije svega da plasiraju točne i provjerene informacije. Zaključak je da usprkos opsežnim mjerama koje su do sad provedene borba protiv korupcije se nastavlja i biti će jedan od najvažnijih čimbenika osiguranja demokratizacije i legalnosti hrvatskog društveno-političkog života. Samo kroz kontinuirane napore na tom planu kao što je sadržano u prijedlogu strategije za narednih pet godina možemo vodeći se jasnim smjernicama i konkretnim projektima osigurati zdraviju klimu odnosa unutar društva, ojačati povjerenje i socijalnu koheziju te ulogu institucija koje su temelj pravnog poretka RH. Ova Ova strategija sadrži sve ono što joj treba i u kojem pravcu da ide ali najbitnije koliko će se ona realizirati. DORH, USKOK, policija i sudstvo moraju djelovati brzo i učinkovito uz prave i neoborive dokaze. Kod na u RH ima previše spektakularnih hapšenja ali malo toga se učinkovito procesuira.

Krenimo od pitanja što je to korupcija? Korupcija nije samo situacija kada netko za novac učini nešto što ne bi smio učiniti ili ne učini ono što bi morao učiniti, korupcija je zapravo svako iskorištavanje položaja da bi se sebi ili drugome pribavila neka korist. Korupcija uvijek dolazi od vrha, u pravilu od političkog vrha. I kada politički vrh da signal ili svojim djelovanjem pokaže da je spreman djelovati koruptivno onda taj politički autoritet otvara vrata korupciji u državi. Znači, korupcija nije samo to kad netko uzme novac. Kada je pokojni predsjednik Tuđman kupio vilu dan prije nego što je stupio na snagu Zakon o zabrani kupnje raspolaganjem vila on je dao znak, ja mogu, ajte i vi. Što on tu vilu nije kupio godinama ranije? Ne, kupio ju je onda kad je bio predsjednik, kad je bio u moći, kad je bio u poziciji da tako nešto učini. I tu sa vrha te svoje moći on je poslao poruku svima ja sam to napravio radite i vi. Hrvatska je napredovala, danas su takve situacije nezamislive. Danas je nezamislivo da bi to učinila nova predsjednica Republike, tako nešto. Danas je nezamislivo da bi dijete predsjednika Republike, kao što je tada bio slučaj, otvorilo privatni dućan, kćer predsjednika Republike, u prostoru Ministarstva obrane, a unuk banku. To je danas ipak nezamislivo. To kao da je bilo u nekoj drugoj državi prije 300 godina, tako se danas prema tome odnosimo. Ali to je bilo u ovoj Hrvatskoj. I takvi potezi su širom otvorili vrata korupciji. Jednaka je stvar i sa bivšim premijerom Sanaderom. Ne bi bio toliki problem da je jedna osoba korumpirana, pa na koncu nju se otkrije pa je se zatvori, pa joj se sudi, pa je to jasna poruka. Ali Sanader je svojim dugogodišnjim postupcima unutar HDZ-a dao poruku, otvorio je vrata, ja to radim, radite i vi. To je, Sanader ima pravomoćnu presudu zbog MOL-a, zbog INA-e. S jedne strane je to veleizdaja da ti možeš za novac prodati državni interes, strateški, nacionalni državni interes strancu pa to je veleizdaja! Ali s druge strane svi oni koji su mu u tome sekundirali, a to je bila njegova Vlada, je dobila poruku ako premijer to radi pa što to ne bismo radili i mi. Mi kad smo donosili, evo kad smo donosili Izborni zakon ja sam tada u jednoj replici rekao da bi trebali uvesti odredbu da iz stranke koje budu pravomoćno osuđene za korupciju bi morale biti izbačene iz izbornog procesa. Ja to ne govorim sad zlurado. Malo vas je ovdje i popodne je, ja to ne govorim zlurado. U Italiji su nestale dvije stranke Kolega Šuker vi meni dobacujete vjerojatno zato što ste bili dio te Vlade i donosili takve odluke pa vam to smeta što vam ja govorim, ja vam tu ne mogu pomoći, zaista vam ne mogu pomoći. U Italiji su nestale dvije stranke i socijaldemokratska i demokršćanska zbog korupcije. Ali znate zašto ja mislim da bi to bilo važno napraviti? Ne zbog toga da bi se HDZ izbacio iz utakmice nego zato što bi ubuduće svi članovi bilo koje stranke ako njihov šef pokuša koruptivno djelovati mogli reći slušaj pa ja ne želim izgubiti svoju političku budućnost zbog tebe. Budeš li ti osuđen bit će osuđena cijela stranka pa i ja. I tada bi cijelo stranačko tijelo ustalo protiv takvog korumpiranog predsjednika stranke. Zbog toga bi to bilo djelotvorno. Kad kažem HDZ tada naravno ne mislim na sve članove stranke, ne mislim ni na cijelo vodstvo stranke. Gospođa Kosor naslijedila je u to doba i stranku i Vladu i učinila je sve, ona je nastavila borbu protiv te korupcije, ili nije učinila ništa da spriječi taj progon ili da zaštiti bivšega šefa. Prema tome, može se i unutar HDZ-a, ili se moglo, djelovati antikorupcijski. Korupcija je rak društva i ja se pitam, i ovdje sam se pitao, da li je hrvatsko biračko tijelo toliko katoličko da oprašta, velikodušno oprašta i da okreće i drugi obraz. Jedino što pljuske ne padaju samo po onima koji su glasali za HDZ nego dobivaju te šamare i oni koji nisu glasali za HDZ. Ali ne, nije to razlog, nego korupcija kad se ovako raširi ona zahvati i biračko tijelo, tada je puno onih koji su već kao birači korumpirani radnim mjestom, statusom, položajem i njima nije u interesu da glasaju drugačije, oni nastavljaju koristiti blagodati korupcije pod koju su pali. I govorio je kolega Grubišić o Rubali, ja se s time slažem, o Rubali, ja se s vama slažem. Nije dovoljno Rubalu progonit, treba vidjeti sve one kojima je on omogućio da se domognu nečega na što nisu imali pravo njegovim koruptivnim djelovanje, jer samo tako se može širiti korupcija. Inače kolega Grubišić tu se dosta aktivni u ovoj raspravi, javljate se stalno za replike, kao da u vašoj stranci nije Drmić pokušao korumpirati Vrhovni sud zbog vašega šefa. Važna je poruka, poruka koju vrh šalje. Da li ćemo biti društvo tolerantno na kršenje zakona a korupcija jedno od najgorih djela, ili zato nećemo imati milosti ni razumijevanja bez obzira kakve eventualne političke koristi od toga mogli imati? Ja kad sam vidio na inauguraciji nove predsjednice koja je inače bila lijepa, dobro režirana dilera, osuđenih pravomoćno, dilera kokainom, tamo je bilo ljudi, pročitao sam na facebooku veli pa tamo jedan dobra njih nije smio između sebe razgovarati zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Ja kad sam vidio tamo, to je loša poruka, šta mene briga oće li tamo biti neki diler mene se to ne tiče, ali ako je to poruka društvu kriminalci, dileri će sjediti u počasnim ložama kod inauguracije predsjednika republike a oprostite onda mi šaljemo jednu ali za mene apsolutno neprihvatljivu poruku. Riječ dvije, imam samo još minutu o javnoj nabavi. Javna nabava, Zakon o javnoj nabavi ovakav kakav je u Hrvatskoj, oprostite on je platforma za korupciju. Javna nabava mi morala biti ovakva, najpovoljnija i najnepovoljnija ponuda out, one se uopće ne razmatraju, a između svih onih ostalih matematička srednja vrijednost pa ko je najbliži tome taj i dobija posao. To je nemoguće naštimati. Ovo pisanje tendera, pa svaki tender je moguće namjestiti. A s druge strane, zašto to ne valja? Oni koji odlučuju se boje da ne budu optuženi zbog korupcije pa uvijek prihvaćaju najjeftiniju ponudu makar ona bila loša, a to ne valja za cijelo društvo. Prema tome, ugradite to u strategije. Pazite to je važna stvar, to je važna stvar. Samo tako s potpunom sviješću koje poruke moramo slati i širenjem te svijestim možemo se boriti protiv korupcije. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Pa većina prekorači vrijeme i daleko više pa se ne bunite. Tomislav Klarić replika. pa ste nabrojili drugi slučaj pa rekli danas to nije moguće. Mene je iznenadilo nešto što je danas moguće, neki dan smo mogli u medijima vidjeti da je Agencija za upravljanje državnom imovnom pored sve državne imovine ovdje u Zagrebu i diljem RH iznajmila nekakav privatni prostor i godišnje će ga plaćati 480 tisuća kuna i to i to je danas moguće. Da ne govorim o slučajevima o kojima smo čuli o premještanju ministra Zmajlovića, opremanju njegovog ureda itd. itd. o svemu onome što je danas moguće. Klub HDZ-a i naš predstavnik gospodin Šeks je dao jedan prijedlog i mislim da bi ga i vi trebali prihvatiti i ugraditi u ovaj dio, nije samo onaj dio koji se odnosi na javnu nabavu u jedinicama lokalne regionalne samouprave, nije samo taj dio u trgovačkim i ostalim društvima, od vrha to ide, a vrh šalje poruku. I mislim da ovu strategiju upravo to treba ugraditi. Kontrola i nadzor i Strategija praćenja korupcije je na vrhu, od premijera Vlade, pa od predsjednika države, od svih ministara, ministarstava i ne znam koliko državnih agencija koliko smo ih u ovih nekoliko godina više ustrojili. Jer to se događa, Državna agencija za upravljanje državnom imovinom u Gradu Zagrebu iznajmljuje privatni prostor i plaća ga državnim novcem. To je danas moguće.

da to treba progoniti isti čas, ali nemojmo podleći lovu na vještice. Ne govorim ja to sad zbog Peinovića, nemojmo ni u kojem, ni u slučaju HDZ-a ili bilo koje druge stranke, znate zašto? Jer time zamagljujemo, otupljujemo oštricu. Ako ćemo za sve, za svako djelo ili u svakom djelu vidjeti korupciju onda je nećemo vidjeti nigdje, onda je nećemo vidjeti nigdje. Ja ne znam razloge zbog čega je to napravila Državna agencija za upravljanje državnom imovnim ali ako ima opravdane razloge, ako kaže da mi raspolažemo sa 2000 prostora ni jedan ne odgovara. Mi ćemo radije te prostore iznajmiti, uzeti novce pa za te novce iznajmiti kod bilo koga adekvatan prostor. Onda je to racionalno ponašanje. Ja to ne znam, niti je na meni da to utvrđuje ni na meni, ni na vama. Ali načelno u principu se s vama slažem da nitko pa ni Državna agencija za upravljanje državnom imovinom se ne može ponašati kako joj padne na pamet nego se mora ponašati pošteno i racionalno. Ali lov na vještice, viđenje u svemu korupcije nam neće pomoći. Ova borba mora biti borba cijeloga društva, ona mora proizlaziti iz svijesti da je to nešto štetno, izuzetno opasno. Jer ako mi ovako nastavimo sa javnom nabavom, ako ovako nastavimo sa sprječavanjem stranih ulaganja jer se svi boje donijeti odluku da ih se ne bi progonilo zbog, eventualno zbog korupcije, onda mi nećemo imati stranih ulaganja, ali onda ćemo propasti kao društvo i vi i ja i HDZ i SDP i svi drugi. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Stazić, lijepo ste to poručili da poruka koju šalje svaki vrh je jasni signal za korupciju. Kada bi to također se odnosilo na vrh SDP-a, kao partije koja ima već sada plejadu onih koji su osumnjičeni ili koji su sa prihvaćenim optužnicama, nadamo se da bi među njima trebalo biti i onih koji su kao bivši predsjednici socijalističkog saveza omladine postali ravnatelji Hrvatske televizije a sudjelovali su u privatizaciji i kupovini vaših vila, vile park recimo i Bohinju, u Sloveniji koju nije prijavio u imovinsku karticu. Zar to nije eklatantan primjer i sumnja na korupciju? Čini mi se da povici "drž'te lopova" još uvijek vrijede, ali sve manje. Jednako tako i krilatice koje govore o tome "tko o čemu, lopov o poštenju" pa ima puno još narodnih poslovica. No pokazalo se da i državno odvjetništvo koje je trebalo puno puta djelovati kao recimo u Rijeci je držalo predmete u ladicama kao Doris Hrast koji je sankcioniran zbog Da u Rijeci baš, gdje su bile tržnice otvarane, gdje su niz Viktor Lenac, niz stvari je bilo i brodogradilište Split. Sjetimo se svih tih, i za jednih i za drugih vlasti, brodogradilište splitsko je bilo predmet sumnji u korupcije koje do danas nisu riješene. Pa i sami bi trebali razmisliti dal' nije korupcija ako u državnim vilama ljetujete za 7 kuna recimo, ili iznajmljujete garažu od Ministarstva obrane bez rješenja i bez dozvole. Da, plaćate ju ali nemate adekvatno rješenje niti pravo na korištenje njeno. Pitanje je puno. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sad me niste kolega Šuker upozorili na vrijeme Ali prije ste vrlo ažurno upozoravali. Nenad Stazić, odgovor na repliku. **Stazić, Nenad (SDP)** Krećemo od zadnjega. Nikada se nisam parkirao ni u jednoj garaži MUP-a, prvo nemam auto, nemam auto da bih se parkirao u garaži MUP-a. Prema tome rekli ste jednu neistinu, potpuno bezveznu. Da ljetujem u državnoj vili. Nikada nisam ljetovao u državnoj vili, ni za 7 kuna. Nikada, ni jednu sekundu moga ljetovanja bilo gdje nije platio državni proračun, ni jednu, jedinu lipu. Znači služite se najobičnijih insinuacijama i neistinama. Rijeka, Rijeka, sve odbačeno. Sve je odbačeno. Direktor HRT-a, evo sve ovo skupa što ste nabrojali je tipičan primjer relativiziranja. Tipičan promjer. Ajmo razmisliti, ovaj čas ja mogu o svim vama ovdje koje vidim izmisliti za svakog po 10 stvari. I reći Đakić je korumpiran, Šeks je korumpiran, Šuker je, zbog pet stvari koje izmislim. A šta ćemo time napraviti? Potpuno relativizirati ovu stvar. I onda će se svi baviti tim mojim insinuacijama umjesto da se bave korupcijom. Dakle kolega Đakiću, ovo što ste napravili, ovo direktno pomaže korupciji. Direktno pomaže onim koji su korumpirani jer vi napravo stvar razvodnjujete šireći svoje optužbe ali bez ikakvih dokaza lupetajući replika. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo potpredsjednice. Pa kolega Stazić, vi ste istakli u svojoj raspravi vrlo argumentirano da ova strategija ima za cilj stvaranje društva bez korupcije. Da bi stvorili društvo bez korupcije moraju se izgraditi tri vertikale, jedna je obrazovna vertikala, druga je opće društveno moralna vertikala, treća je USKOK-čka vertikala. Sve mi to imamo USKOK-čka vertikala funkcionira zaista kvalitetno što se može vidjeti po temelju izvještaja koje ćemo imati u Saboru. funkcionirati će sve bolje s uvođenjem građanskog odgoja koji će imati u sebi dio edukacije o borbi protiv korupcije. A ova opće društveno moralna vertikala je najproblematičnija. upravo ovaj istup sada koji smo imali od jednog dijela kolega iz HDZ-a, do sada je rasprava bila kvalitetna sa svih strana, kolega Šeks je govorio, vrlo argumentirano. I ovakvi ispadi kolege Đakića svjedoče da je relativiziranje problema korupcije unutar političkih elita zapravo najveći problem. Pa ako već tako treba razgovarati evo ja vam mogu reći. Možemo staviti sve nepodopštine, da budem tako blag u izrazu HDZ-a i SDP-a na vagu i vjerujte slika će biti vrlo, vrlo ubjedljivo teža po HDZ. A ako ćemo na taj način razgovarati možemo i tako. Ali to neće pomoći da strategija bude kvalitetnija, da akcijski plan bude kvalitetniji. A o tome da li onima koji su korumpirani treba omogućiti da politički žive i rade, pa ne treba. Evo ja ću ponoviti Papa Franjo: "Grijeh se oprašta, korupcija se ne može oprostiti.". Pa tako ni korupcija političara i političkih stranaka. broj grijeha jedne, broj grijeha druge, broj grijeha treće stranke. Ja nisam za to, ja mislim da nam to neće pomoći. Ja sam za to da stvorimo ovo o čemu govorite kolega Jovanoviću, da stvorimo u društvu svijest o potrebi suzbijanja korupcije na svakom mjestu, gdje god da se pojavi, u SDP-u, u HDZ-u, u HNS-u, u bilo kojoj stranci i izvan stranaka. Tu dakako Tu dakako ovakvi istupi poput ovoga kolege Đakića ne mogu pomoć, oni odmažu. Jedino što se pitam, da li to kolega Đakić radi svjesno ili nesvjesno. Ako radi nesvjesno možda je oprostivo, ali ako radi svjesno onda to radi zbog toga da bi se ova borba ili ovaj društveni dogovor o suzbijanju korupcije izjalovio. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Staziću, potpredsjedniče Sabora, govorili ste o gospodinu Sanaderu, najmanja mi je namjera i najmanje imam u primisli jer sam ga napadao ovdje i kad nije bio osuđen, kad je bio premijer. Dakle kažete da bi se dobio oprost općenito gledajući i govoreći treba tražiti kajanje. Kod tog čovjeka nije bilo ni malo, gledamo na sudu i gledamo suđenja, nema ni truna kajanja i prema tome teško je uopće i zamisliti nekakav oprost i ne treba ni biti oprosta, tu se s vama slažem. No ono što prigovarate zastupniku svom kolegi kojega nema iz našega kluba, on je upravo izrazio kajanje pa mu opet ne opraštate. Dakle on nije ni presuđen tako da ne može biti saborski zastupnik i zašto vi sad na tome inzistirate. A ja bih vas nešto priupitao, govorili ste i Fimi mediji, a u svezi bivšeg premijera Sanadera. Recite vi meni koja je to firma poput Fimi medie poslovala sa Đuro Đaković holdingom, uzimala 30 000 kuna mjesečno, kako se ona zove i ima li nekakve rodbinske veze sa zastupnicima u Hrvatskom saboru. Kad mi to odgovorite onda možemo i dalje govoriti. A o ovom ljetovanju ja neću govoriti jer tu ima, nema dokaza, cijela javnost zna ima ili nema, to je već kako vi kažete otrcana stvar, 7 kuna itd. I na kraju krajeva, vidite, gospodin vaš ministar u Vladi je proglasio Čermakovo gorivo nevaljalim. Čermak je dokazao da je to gorivo uredno i da će tužiti Hrvatsku Vladu. Odvjetnik Nobilo zastupa gospodina Čermaka, ali zastupa i Perkovića i Mustača također u Njemačkoj pa malo se zamislimo.

uopće o tome nisam govorio i mene se kajanje Sanadera ili vašega Drmića ili nekog drugog ne tiče ali savršeno ništa. To je njihova osobna stvar pred kim se oni kaju i od koga oprost traže. Ja sam govorio o oprostu naroda, o oprostu građana, da građani opraštaju grijeh korupcije. Iznio sam tezu da oni to ne čine zbog toga što su tako dobri u duši pa to opraštaju nego zbog toga što je virus korupcije zahvatio i njih i njihove interese. Pa kad na lokalnoj razini oni biraju nekoga tko je već osuđen, nekakvog bivšeg čelnika, to je zato što je njima taj čelnik dok je bio u vlasti dao nešto što ne zaslužuju: posao, položaj, bilo šta i oni vraćaju dug i to je opasno. U tom smislu sam govorio o oprostu. Možda biste vi to i shvatili da ste bili unutra, ali vi se paušalno javljate za repliku, tek toliko da biste replicirali, da biste valjda skupili dovoljan broj replika. Inače, svi oni koji su to radili,

da se može krenuti sa korupcijom. To je jedna obična insinuacija, laž i ponekad razmišljam da vi zaista osjećate prema tom čovjeku jedan strašan deficit kao osoba, kao političar. Vaši politički dosezi njemu nisu ravni ni u čemu, eventualno bi mu mogli vezati pertle što se tiče dosega što je uništio tj. što je stvorio Republiku Hrvatsku i uništio tj. srušio Jugoslaviju, a tamo ste se jako dobro snalazili. Tamo je bila jedna čuvena izreka, "svi su krali, a nikad ništa nije falilo". To je naslijeđeno iz onog vašeg sustava i jednostavno ponašate se na isti način danas. Vi kao čovjek koji opravdava zločin na Golom otoku ne bi smjeli dijeliti nikakve moralne lekcije bilo kome. Znači to je isto jedan deficit našeg sustava. Ali je problem u tome što vi stalno vidite korupciju u tuđim redovima, a u svojim ništa. Pa u nezgodan položaj doveli ste jednog svog kolegu koji ovdje uredno diže ruku a ima nepravomoćnu presudu, ali ima, razumijete, baš za djelo korupcije, kupovanje tuđeg vijećnika, da ne nagađamo sve ostalo. I vi nama tu sada govorite kako je to upravo baš u našim redovima krenulo. Mislim da je sramotno, zaista i njega ste doveli u takvu poziciju, nažalost moram govoriti, nema ga ovdje, ali to je činjenica. Vi korupciju u svojim redovima ne vidite i rekao sam već, najbolje će sustav funkcionirati i sudstvo i DORH i USKOK onog trenutka kad maknete svoje rukice sa njih i postanu neovisni da mogu raditi slobodno i bez pritisaka. To je jedina i stvarna istina, sve ostalo su samo insinuacije u cilju da se obezvrijedi svakog tko nije SDP. Ingrid Antičević-Marinović, povreda Poslovnika. gospodin Borić je povrijedio Poslovnik članka 238. stavak 1. podstavak šest. Naime, on je rekao,

Ovdje vrlo često ne govorimo, ne koristimo hrvatske riječi. Ne bi trebalo na takav način. Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo kolega Boriću, vi radite jednu logičku pogrešku, tipičnu opisanu u svim udžbenicima logike. Vi kažete ovako. Staziću vi ne možete Tuđmanu oprostiti to što je stvorio Hrvatsku državu, pa prigovarate da se ponašao koruptivno. To je otprilike kao da umujete on ne može biti gladan zato što je visok. To nema veze jedno s drugim. Čovjek je mogao i jest zaslužan za stvaranje Hrvatske države, ali ja o tome nisam govorio. Ali je on istovremeno zaslužan za stvaranje države mogao koruptivno djelovati kao što i jest. Sanader je legalno izabran na izborima. Jel' jest? Jest. Jel' istovremeno bio lopov? Jest. A vi umujete ovako. Zato Staziću zato što vi njemu ne možete oprostiti što je legalno izabran, pa vi njemu kažete da je lopov. Radite jednu logičku pogrešku, pokazujete da ne znate logički misliti, a onaj tko ne zna logički misliti taj ne može doći do točne konkluzije. On može uzeti točne premise, ali krivim umovanjem će doći do pogrešne konkluzije. Branko (HDZ)** Kolega Stazić, vi kad god možete u Hrvatskom saboru biste čistili tuđe dvorište. I vi na to imate pravo, ali niste vjerodostojni ni istovjerljivi, odnosno bolje rečeno bili biste i vjerodostojni i uvjerljivi da je vaše dvorište čisto. A vaši su partijski prijatelji u protekle tri godine toliko isprljali vaše dvorište da biste nego što očistite tuđe trebali pomesti ispred svoga praga i onda biste bili u Saboru uvjerljivi. A druga stvar. Kada spominjete FIMI Mediu vi biste kao saborski zastupnik i tome kao potpredsjednik Sabora trebali znati da ne smijete vršiti utjecaj na hrvatsko pravosuđe jer se radi o nepravomoćnoj presudi. I to nije bezazleno. Za mene je to i politička korupcija i pokušaj utjecaja na pravosuđe ne bi li se ispunili vaši snovi da se HDZ zabrani politički djelovati jer je to jedini način da spriječite da na idućim izborima HDZ pobijedi. Drugog načina nema, da HDZ ne pobijedi na idućim izborima. A bili biste i kao stranka politički uvjerljivi, vjerodostojni i ja bih razumio ispravno, odnosno djelovali biste dobro i kvalitetno u ovoj raspravi kada to što danas govorite u Saboru biste na taj način postupali na terenu, a vi znate jako dobro da u ovom trenutku dok smo mi ovdje u Saboru vaši politički partijski prijatelji iz Dubrovnika podržavaju kandidaturu pravomoćno osuđenu bivšeg dubrovačkog gradonačelnika za zlouporabu položaja i ovlasti kao dubrovački gradonačelnik i vi, vaša ga stranka, dakle SDP sada podržava u Dubrovniku. Ako to nije politička korupcija, onda ja ne znam doista što je. Prema tome, kad nastupate na ovaj način u Hrvatskom parlamentu i čisteći tuđe dvorište prvo gospodine Staziću, poštovani kolega počistite svoje. Prvo, ja se nikada nisam založio za zabranu djelovanja HDZ-a jer predobro znam hrvatski Ustav. Zabranu rada neke političke stranke može izreći jedino Ustavni sud i nitko drugi. To se ne može napraviti nikakvim zakonom. Ja sam se zalagao za to da stranka koja je pravomoćno presuđena za koruptivno djelo ne bi smjela sudjelovati u izbornom procesu. ja sam se založio za to da stranka koja je pravomoćna osuđena što se ovoga časa ne bi moglo primijeniti na HDZ jer nema pravomoćnu presudu. Ali ukoliko bi neka stranka a zvala se ona HDZ ili SDP i bude pravomoćno presuđena za korupciju takvoj stranci bi se trebalo zabraniti kandidiranje ili sudjelovanje u izbornim procesima. Toliko o dvorištima. A razlika, postoji još jedna razlika. O SDP-u O SDP-u još uvijek nemamo ni jednu pravomoćnu presudu. Ali Sanader ima pravomoćnu presudu za INA MOL, za odluku da strateški hrvatski interes proda strancu, stranoj firmi, a tu odluku nota bene, dragi moj kolega nije donio sam. Za tu odluku su ruku digli svi ministri HDZ-ove Sanaderove Vlade, svi do jednoga i nitko mu nije rekao neću dizati za to ruku, lopove, prodaješ nacionalne interese, držiš ruku na srcu kad se svira himna, a trguješ nacionalnim interesima. Nitko od vas nije imao petlju da to napravi, nitko! …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Ja lažem? Pa uzmite zapisnike sa sjednica Vlade, pa vidite kad se to odlučivalo kako ste glasali. Hvala lijepa. Neće biti dobro što ovako završavamo ovu kvalitetnu raspravu. Pet minuta u ime kluba HDZ-a Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Pa nama u klubu HDZ-a je izuzetno žao što neki naši kolege si uzimaju za pravo da zagađuju ovaj prostor nakon jedne vrlo tolerantne rasprave i od strane kluba SDP-a i od strane kluba HDZ-a i ostalih svih sudionika u ovom procesu dogodilo se nešto što nema blage veze s ovom točkom dnevnog reda. I mislim da netko tko predsjeda ovim sjednicama više nema pravo reći nijednom zastupniku da se drži točke dnevnog reda. Zašto? Ja mislim da je najspornije u svemu skupa ono što je kolega Šeks upozorio u raspravi u ime kluba, a to je da u ovoj strategiji nema Vlade. I sad vrlo interesantno na ovako jedan ružan način govoriti o političkoj stranci koja je u Hrvatskoj prva donijela strategiju, koja je prva donijela akcijski plan, koja je prva donijela Zakon o financiranju političkih stranaka je u najmanju ruku neumjesno. Govoriti pozitivno o nekome tko nije 3 godine uspio uspostaviti policijski USKOK i USKOK zbog nekakvih unutrašnjih obračuna isto je neumjesno. Mislim da bi bilo daleko bolje da smo danas završili ovu raspravu. Ja sam između ostaloga spomenuo kolegu Jovanovića koji je bio na čelu jednog saborskog tijela kao oporbeni zastupnik i ja sam kao ministar podnosio izvješće. Evo, kolega Jovanović i ja možemo reći o jednom izuzetno korektnom odnosu i s njegove strane, ocjene tog izvješća, a i nas iz ministarstva koliko smo se potrudili da mu prezentiramo kako to sve se radi. Ja sam to otvoreno i pošteno rekao. Ja se mogu s kolegom Jovanovićem ne slagati u tisuću stvari ali ono što je korektno s jedne i s druge strane to treba istaknuti. Kad se tiče, ne shvaćam uopće u kojem kontekstu je danas spomenut pokojni predsjednik Tuđman ovdje? Kako bi se vi osjećali da ja u kontekstu INA-e i prodaje 25% počnem spominjati uvaženog gospodina pokojnoga Račana? Ne pada mi to na pamet! Ne pada mi to na pamet! A vjerujte mi, kolegice i kolege, da je ovakva klima bila i da je Sanader kojim slučajem inzistirao na nekim stvarima vjerojatno bi netko završio negdje zbog prodaje 25% plus 1 dionice. Zašto? Pa zato što su tada s tim prodana upravljačka prava INA-e. Jer je sa dioničkim ugovorom definirano da Mađari imaju financijskog direktora i direktora nabave, a to je kao da imate 90% firme. I nijedna odluka se nije mogla donijeti bez 80%. Vrlo je interesantno, netko je prodao 7% Plive da bi pokrio dugove HZZO-a i spustio Hrvatsku državu sa 25 na 17%. Svi oni koji znaju trgovačko pravo znaju kad se spustite ispod 25% da vama te vama te dionice praktički ne vrijede ništa osim nekakve dividende. Netko je prodao kontrolni paket HT-a koji se inače bonusira, isto tako nikome ništa. I neću govoriti o tome. Govorit ću u ime kluba ove preostale 2 minute ovo što je uvažena zamjenica ministra danas prezentirala. Prezentirala je jednu strategiju koja je jedan korak u Hrvatskoj ka kome? Svi koji normalno razmišljaju i koji vole ovu svoju Domovinu streme ka tome da Hrvatska bude takva. I nije dobro da glavni dio izvršne vlasti nije spomenut u toj strategiji. Vidjet ćemo kakvi će biti akcijski planovi. Gledajte, ja znam da je težak gubitak predsjedničkih izbora, ali o tome su odlučili hrvatski građani i to u jednom vrlo visokom odazivu na izbore. I oni su poslali poruku. Zbog čega da njima Stazić ili netko drugi kaže da su oni slijepi, da oni ne znaju što glasaju? Oni su poslali poruku za ovo što se događa protekle 3 godine u Hrvatskoj. Pa nije Josipović izgubio izbore zbog sebe nego zbog Vlade jer nije imao hrabrosti reći toj Vladi za sve nepodopštine koje rade, a o tome ćemo razgovarati u nekim drugim vremenima. I neću spominjati neke osobne stvari. I rekao sam predugo se svi poznajemo da bi se udarali ispod pojasa. Ali nije dobro u jednoj tolerantnoj raspravi o temi koja bi svima trebala biti na zdravoj pameti i srcu zagađivati prostor sa riječima koje naprosto ne pripadaju ovoj točki dnevnog reda. Zašto to rade neki? Meni nije jasno i nikad mi neće biti jasno. očigledno bol za Jugom i komunističkom partijom koja je u pretvorbi '91. pokrala Hrvatsku je naprosto neprežaljiva i to je nešto što se Tuđmanu neće nikad oprostiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Ovo je na istoj razini bilo kolega, vaša završna rečenica. Josip Đakić, replika. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker, da, kada ja spominjem određene slučajeve kao zastupnik i govorim o tome da bi i ti slučajevi trebali dobiti svoj epilog onda to je neumjesno, to nije korektno, to je ovakvo i onakvo. 7 godina riječke tržnice su se vukle i zanemarivale, stavljale u ladicu. I evo kakav je epilog toga, da je ispalo da je moguća kaznena odgovornost Linića i Franulića otišla u zastaru zbog Doris Hrast koji je utvrđeno stegovno odgovoran zbog tih propusta itd. I što se može iz toga zaključiti? Da Državno odvjetništvo 20 požurnica je dobilo od policije u 2 godine, što možemo reći za ovakav primjer, eklatantni primjer sakrivanja i branjenja drugova? Jednostavno isto kao što kaže potpredsjednik SDP-a pojavu osuditi a druga spasiti. Evo, to govori ovaj 7-godišnji epilog tržnica u Rijeci. Kada se vidi da će se dogoditi razrješenje pojedinih ministara raspiše se natječaj, izabere se radno mjesto gdje će se zbrinuti drug. I nikome ništa. O svemu tome što sam vam rekao, o gospodi da bi trebalo također istražiti jer i oni šalju poruku kako se može raditi jasno se može dočarati da oni ne žele i sprečavaju rad Državnog odvjetništva kao i rad policije u otkrivanju takvih koruptivnih radnji kao što je ta bila u Rijeci, kao i ovih sitnih ali dinamitnih za vas. Jer jasno je drugove treba uvijek spašavati. Kolega Đakić, krimen je krimen i on nema niti politički predznak on ima jedino ime i prezime. Vidite ova Kukuriku koalicija je interesno podijelila Hrvatsku prije 3 godine. Jedni su si uzeli energetiku i promet, drugi su si uzeli nešto drugo i onda je krenulo masovno zapošljavanje. Vrlo interesantno da članovi nadzornog odbora koji su imenovani putem javnog natječaja su bili namješteni, a one koje je imenovao putem Vlade to nije namješteno. A vrlo interesantno da je to bila jedna od ključnih odredbi antikorupcijske strategije i akcijskog plana, da se iz javnih poduzeća makne politika, vrlo interesantno. Međutim, to je srušeno i to je najedanput dobru. U HEP-u je navodno bio ne jedan HDZ-ovac, a sad pogledate iz jedne druge stranke ima sto takvih i taj je sporan i toga se osudilo, a ovih sto niko ne osuđuje. U APIS-u APIS-u je 100 SDP-ovaca zaposleno, po kojem kriteriju, šta je sa Hrvatskim vodama? Dakle, možemo pobrajati koliko hoćemo. I zato je upravo ovoj strategiji koja je danas prezentirana ovdje od gospođe zamjenice bila jednodušna i podrška sa da kažem punim srcem od kluba HDZ-a. Upravo zbog toga jer nam je u interesu da to spriječimo i kolega Šeks je to lijepo rekao. Međutim, kažem sporno je ono bilo što je kolega Šeks spomenu Vladu. Kako to da njih nema unutra. I onda je krenula salva koja je naprosto neprimjerena. Čovjeka koji je definitivno otac domovine, otac moderne Hrvatske nazivat na takav način ali istovremeno kad partijsku vilu prodate,

Ne znam da li ste vi bili, ali znam da je bio velik broj vaših kolega u HDZ-u, danas ih u HDZ-u ima sasvim sigurno više nego u sadašnjem SDP-u. Drugo, ne može se uspoređivati Sanadera i Račana, ne zato što je Sanader HDZ, a Račan SDP. I ne zbog toga što je Sanader ili Vlada Sanaderova prodala dodatni dio dionica MOL-u. Mogla je prodati dodatni dio dionica MOL-u to ne bi bio grijeh, grijeh je u tome što je Sanader za to uzeo novac, e tu je razlika. I zato se čudim kako vi mene ne razumijete zašto ja o tome govorim kad govorim o korupciji, jer to je korupcija. Nije korupcija donijeti poslovnu odluku, državničku odluku, da je HDZ-ova vlada mislila da je to dobro za državu u redu, u redu možda pogrešna politička odluka, zato se odgovara na izborima, ali kad netko uzme za to novce e onda je to velika razlika. Između Sanaderove odluke i Račanove odluke. I zato nemojte te dvije stvari brkati jer zamagljujete stvari. I treće, kažete da ste pomagali i podržavali kolegu Jovanovića dok je bio na čelu ove komisije, Odbora za praćenje provedbe strategije za suzbijanje korupcije, toliko ste ga podržavali da nije bilo jednog jedinog dana u prošlom mandatu da ga niste htjeli smijeniti s te funkcije. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ivan Šuker odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa kolega Staziću, evo živ kolega Jovanović, ja sam govorio o mom i njegovom osobnom odnosu što se tiče Ministarstva financija i neka kaže da nije istina ovo što sam rekao. Neka kaže ovdje javno pred svima, ako to ne kaže onda ste vi, neću upotrijebiti to, isto kao što ste lažljivac kad ste rekli da je Sanader prodao dionice MOL-u. A sad ću vam reći ovako Staziću, neću vam reći ni kolega, HDZ-ova vlada nije prodala ni jednu dionicu MOL-u da se raščistimo. APO na kojem je prodano 17% kupili su građani RH 13 i još nešto %, 4% su kupili institucionalni ulagatelji i 6,5% je prodano radnicima radnicima INA-e, 7% su dobili hrvatski branitelji. Vlada Republike Hrvatske MOL-u nije prodala ni jednu dionicu. Ovo o čemu vi govorite i tu je vaša nekorektnost, ako već napadate onda pogledajte radi se o dioničkom ugovoru, a taj dionički ugovor pogledate ga kakav je bio potpisan, nisam uopće uspoređivao gospodina Račana i gospodina Sanadera, nisam uopće uspoređivao, pogledate kakav je bio taj dionički ugovor a kakav je ovaj. Pa ćete vidjeti da su samo razlike u nijansama. Dakle, kolega Staziću ne možete govoriti neistine, ne možete, HDZ, MOL-u nije prodao ni jednu dionicu, SDP je prodao 20% plus jednu dionicu. Ponavljam vam, to možete provjeriti svugdje, 17 zarez nešto posto na APO-u, hrvatskim građanima i institucionalnim ulagateljima, 6,5% radnicima INA-e i 7% u Fond hrvatskih branitelja. Vlada Republike Hrvatske MOL-u nije prodala ni jednu dionicu to su činjenice. Prema tome, ne možete insinuirati, ne možete ne istine govoriti. A druga stvar mene ste prozvali, ja sam javno je rečeno i to vam stoji u zapisnicima državnog odvjetništva, jasno i glasno rekao da sam protiv toga.

koristi ove prilike i zadnju je koristio kad smo imali izvješće o radu Vrhovnog suda da se obračunava sa svima za koje on smatra da nisu dostojni živjeti u ovoj državi. I onda oni ovdje lijepo kažu korupcija se ne može oprostiti i to lijepo zvuči, međutim imamo situaciju u Saboru, u Hrvatskom saboru da ljudi koji imaju doduše nepravomoćnu presudu za koruptivna dijela dižu ruke za hrvatske zakone. preko toga prelazi i to njima postaje normalo stanje, ali uvijek gledaju u drugu stranu i kaže ne treba se to oprostiti pogotovo ne vama, vas treba zabraniti i vi kao takvi ne bi smjeli ni postojati. I njima je to sve normalno. Njima je normalno kada predsjednik SDP-a može dobiti kredit iako za njega ne udovoljava uvjetima. Govorimo o godinama, koliko sam uspio pročitati. Trebalo je imati 35 godina, on je imao 42. To nije sumnjivo ništa. Kažu nema u našim redovima takvih. Pomoćnik ministra branitelja koji je mutio nekakvim stanovima itd. baš je iz redova SDP-a. Pa bio je i uhićen, ako se ne varam, ne znam u kojoj je fazi. Kolega Stazić, 7 kuna ljetovanje na Brijunima. Topovnjače da vas voze, pa to jednostavno, primjera koliko hoćeš, ali uvijek gledaju u tuđe dvorište i stalno vide samo drugoga. I nikako da nauče da su dobili priliku od naroda da sve ono što su vidjeli i da što je bilo loše da isprave učinili su još više grešaka i zato će biti smijenjeni. A uvrede koje izgovara kolega Stazić samo govore, kažem, više o njemu jer nedozvoljivo je u normalnim demokratskim sustavima

u Hrvatskoj tko je to imao privilegije ljetovati za 7 kuna, nije to samo neki kolege nego na desetine drugih. I sada bih se, ja garantiram da bi se jedan normalan hrvatski građanin, se jedan normalan Hrvat upitao kako to ja nisam došao u takvu priliku. Ali znate u čemu je najveći problem tu kolega Boriću? Pa to što se ti Brijuni financiraju iz državnog proračuna. I zato kažem krimen ima ime i prezime. Krimen, naprosto onaj tko ga napravi odgovara na njega. Ali zašto danas ovoliko žući na neke stvari koje nisu uopće predmet, od kojih je prošlo 15, 20 godina? Pa možemo mi spominjati šta je tko kupio, međutim, mene najviše zanima što je izazvalo kolegu da tako danas govori nakon svih ovih rasprava koje su bile izuzetno tolerantne. Dapače, ja mislim da rijetko kad je bilo nekome ugodno slušati raspravu kao danas zamjenici ministra pravosuđa. I na kraju krajeva to bi trebalo biti nešto i ugodno Vladi. To što smo rekli da Vlade nema unutra, pa logična je stvar da onoga tko ima najveću izvršnu moć da sam sebe obuhvati i strategijom i akcijskim planom. Pa zašto? Pa zato što potencijalno kod njih se krije najveće žarište korupcije i raspolažu praktički sa sto i toliko milijardi kuna što u javnim poduzećima i onda je to logično.Pa vidite nekoga je to zasmetalo, najedanput sjeća se ne znam ni ja čeka. I sada si ja postavljam pitanje ako govorim o vrhu i moralu šta da mi povučemo znak jednakosti sa ovim danas? I druga stvar, iznositi neistine. Ovo sa INA-om je najdrastičniji primjer. Kaže Vlada HDZ-a je prodala. Ne, Vlada HDZ-a nije prodala ni jednu dionicu. Nije. I to je istina. to je prava istina. A znate šta, burze, mogu još reći za zagrebačku ali londonska na laže. Pa prema tome. **Zgrebec, Dragica Kolega Šuker, hvala vam što ste na hvale vrijedan način obranili čast i dostojanstvo prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Vi ga ne trebate braniti, ali hvala na tome što ste učinili, njega brani njegovo djelo. Predsjednik, dr. Franjo Tuđman, osim što je stvaratelj arhitekt Hrvatske države, moderne Hrvatske države, demokratske Hrvatske države ničim nije zaslužio da ga se dovodi u bilo kakvu vezu sa korupcijom. On je bio žestoki borac protiv korupcije do zadnjeg svoga daha. I zato je krajnje nedostojno ga na bilo koji način povezivati sa korupcijom koja se je događala u Hrvatskoj svih ovih godina pa i za vrijeme dok je on bio hrvatski predsjednik. Krajnje je nedostojno, osobu takvoga respekta i digniteta kao što je dr. Franjo Tuđman, kojega i u svjetskim razmjerima prihvaćaju i priznaju najveći autoriteti sa osobitim uvažavanjem i respektom, što ga su uživale i sve političke stranke u Hrvatskoj i Socijal-demokratska partija i njen predsjednik Ivica Račan, govoriti danas sa ove takve distance vremenske o prvom hrvatskom predsjedniku, stavljati ga u ravan onih koji su odgovorni za nastup korupcije u hrvatskom društvu. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Šeks, čovjek bi najradije pustio ovakve kao što su Stazić i ekipa da pričaju o Tuđmanu jer tada bi izazvali još veći bunt kod hrvatskog naroda. Međutim, mi koji smo na određeni način, što bliže, što dalje, sudjelovali u stvaranju Hrvatske države, u obrani i tako dalje, naprosto ne možemo šutat neke stvari. Međutim vrlo interesantno da netko želi osporiti ono što hrvatski narod osjeća. Jer vi kada spomenete dr. Tuđmana vidite kako narod reagira. I sada netko ide govoriti na ovakav način. Meni nikada ne bi palo na pamet govoriti na ovakav način o bilo kojem od čelnika SDP-a. Zašto? Ljudi su radili svoj posao. Da li je protiv dr. Tuđmana pokrenut ikakav proces u ovoj državi? Jeste vi to možda vidjeli? Ne, nije. Možda bi ga Stazić posthumno pokrenuo, ali ne, hrvatski narod to neće dozvoliti. Kako vrijeme odmiče toliko se veličina dr. Tuđmana vidi. Jer znate šta? Ne jedanput znam reći, s kakvim likovima je bio okružen, pa taj čovjek je dobio rat i stvorio Hrvatsku državu. Pa to je bilo umijeće i to je bila veličina čovjeka. Kada je god trebalo donesti nekakvu sudbonosnu ulogu drugovi iz partije su bježali. Nisu imali hrabrosti dignuti ruku za nešto. Pa …/Govornik se ne razumije./… vladu nacionalnog jedinstva, i opet ništa. Ali vrlo interesantno, danas bacat blato na najvećeg Hrvata u modernoj povijesti naprosto nije pristojno, nije kulturno. Ali očigledno ja mislim kolega Šeks ove tri godine u ovoj Vladi neke nepodopštine, a i približavaju se izbori koji će definitivno SDP izgubit, nekoga jako žuljaju i žele lopticu prebacit na nečije tuđe dvorište. Kolega Šuker, ovo je opet bilo nekorektno. Nitko nije bježao, ovih dana je objavljen i ne demanti nego su objavljen ponovo

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ne znam jeste li dobili odobrenje od gospodina Stazića da govorim s obzirom da sam ja ovdje često za govornicom, a on to zabranjuje. Dakle čovjek koji, pa rekao je da se ja često javljam i da nije zadovoljan time što sam ja repliku stavio na njegov istup koji je upravo iz onih agitpropovskih doba, kako je agit prop, propagandu vršio u Sovjetskom savezu, tako je i on u svom govoru vratio nas u 20 i više godina unazad, osvjetljavajući iz svog rakursa, iz svog svjetonazora pojam korupcije i svega onog što se događalo. Pa je onda počeo isplivavati jedan prljavi veš, jedno živo blato korupcije koja je vladala možemo reći u Hrvatskoj, koruptivnih događaja koji su se događali pa je počelo od INA-e i prodaje INA-e sa 25% +1 dionica kako bi rekao bivši zastupnik kolega Kunst 26% dionica u doba prve Vlade, sadašnje Kukuriku koalicije pa onda kasnije prodaje INA-e od strane dodatne od Ive Sanadera, ne znam ne znam jel prodaja ili kako već objašnjava gospodin Šuker vrlo stručno, ja to ne mogu ni objasniti jel. Pa gdje su onda još, čudno da nisu spomenute i rezerve pšenice koje su nestale. Bilo je povjerenstvo saborsko, imali smo i za INA-u i vi ste bili u tome, imali smo i za pšenicu i ništa. Ujeo vuk magare. Eto ti korupcije sada. Dakle bilo je povjerenstvo, mogao je gospodin Stazić pročitati izvješće toga povjerenstva saborskog uvaženoga koje je ocijenilo da je taj rezultat 25% +1 plus ovih Sanaderovih ne znam koliko 0-0, 1-1. Eto samo možemo dijelit odgovornost kako god hoćemo, uglavnom INA više očito vidimo što se događa s njom. Dakle vlast je slast, kako narod kaže i u toj izreci se vide vide i mogućnosti koruptivnih radnji. Bilo ih je, točno da ih je bilo, mogli bi ih nabrajati ovdje puno, a evo vrijeme je poodmaklo kako kaže potpredsjednica Sabora i nije tome sad više ni mjesto, trebamo polako i raspravu završavat. No kada već govorimo o korupciji i kada se pravi čistunci i onih 7 kuna proglašavamo da to nije bilo, je bilo, putovanje brodovima Ratne mornarice, Hrvatskom ratnom topovnjačom Petar Krešimir na Brijune itd., to se mora vozit Petrom Krešimirom IV. valjda zbog sigurnosti čuvanih osoba, vrlo značajnih, od financiranja kazališta Ulysses na Brijunima već 14 godina. Dajte recite koliko smo potrošili novaca i tko stoji u pozadini toga, nek' nam Stazić kaže, on to zna sasvim sigurno. A da nam kaže tko je to biznis klinika koja je koja je radila za Đuru Đakovića PR u cijeni od 30 000 kuna mjesečno. Čim je došao Kovačević za direktora Đure Đakovića, čim su postavili svoj Nadzorni odbor u Đuro Đaković Holdingu odmah je biznis klinika potpisala ugovor sa Đurom Đakovićem u Slavonskom Brodu da ne bude u Zagrebu jer to je izmješteno pa se neće vidjeti, za 30 000 kuna

ali to je sad njegova stvar s kim on mene uspoređuje. Neće mi zabraniti govoriti, reći ću točno ovdje što sam sad rekao, sto puta ću to ponoviti. Neka nam kaže tko je potpisao sa Đurom Đakovićem ugovor za PR agencije poput Fimi medie što je radio HDZ odnosno Sanader odnosno Sanader i šef carine Barišić, kako li se zove, tko je to potpisao sa Đurom Đakovićem i kome su ti novci išli od PR–a Đure Đaković Holdinga. Pa da vidimo onda tko je korumpiran, a tko nije. A spominjanje našeg zastupnika Drmića ovdje kad je sud već presudio i ima pravomoćna presuda i zna se kako je nastala ta presuda i zna se koja je njena posljedica toga da je Drmić danas slobodni saborski zastupnik ovdje u Hrvatskom saboru. I na kraju, on kaže gospodin Stazić, da onaj tko je uzeo novac to je problem. Je li Drmić uzeo novac ili ga je dao u pokušaju. Dakle Drmić nije uzeo novac, on je izgubio novac. Ako je to glavno mjerilo za gospodina Stazića onda je Drmić potpuno nevin. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Grubišić, jasno je da mi ukazujemo na neke razlike i stvari koje bi trebalo stvarno malo jače vjerojatno po državnim institucijama pročešljati. Teško je za shvatiti ako su optuženici koji su pravomoćno optuženi drugostupanjskom presudom u Finskoj jasno rekli da su podmitili predsjednika države Mesića, a Državno odvjetništvo ne reagira na to, onda je to jako čudno. Ako su rekli da su podmitili direktora Đure Đakovića Bartola šta ja znam kako se zvao, bivšega valjda, ne sadašnjega, ali to jasno su oni u svojem priznanju iznijeli. Mislim oko čega mi danas govorimo? Govorimo o pojavama koje su također u plejadi osumnjičenih danas ne braneći ni Sanadera, ni Barišića jasno je. Pravomoćne presude poštujemo, osuđujemo takve pojave i ne spašavamo drugove, nego kažemo svaki onaj koji je zagrezao u kriminal mora doći pred lice pravde bez obzira s koje strane došao. Međutim, jedna se proziva dok se druga stavlja pod tepih, dok se sa državnim odvjetnicima kao sa …/Govornik se ne razumije./… sedam godina dok ne postane to ad acta slučaj. To ne valja. I to upozoravamo da se ne smije događati, da kontrole u takvim postupcima moraju biti brže, žešće, efikasnije, razrješenja i postupci stegovni u državnim odvjetništvima moraju biti konkretni kao što je bilo i …/Govornik se ne razumije./… kad se ustanovilo da je držao u ladici predmet. Tako treba biti za sve druge bez obzira tko na njih utječe, koja politička opcija i kada se služe za predizbornu utrku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Boro Grubišić, odgovor na repliku. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine Đakić, vi ste isto odužili raspravu sa ovom vašom replikom, a eto mene ako nismo ovdje narod kaže nema ih u Saboru. Ako smo ovdje i raspravljamo onda opet Staziću ne valja. Pa ne znam šta hoće više od nas? Ali vidite, imate primjer najsvježiji kada je Državno odvjetništvo zakasnilo za jedan dan sa podizanjem optužnog prijedloga za onoga iz Fonda za energetsku, ekologiju ekologiju i energetsku učinkovitost. Za jedan dan. Kako je to moguće da se za jedan dan zakasni sa optužnim prijedlogom? Pa to je sramota. Pa to je za smijeniti cijeli DORH i sve skupa, da ne kažem ministra pravosuđa i sve skupa. Pa oprostite gospođo zamjenice, ali i to bi, da je druga država u pitanju, da je to Njemačka u pitanju to bi se dogodilo. Vjerujte da bi se to dogodilo, jer je ministar također odgovoran za sve i za DORH i za sve. Sve što su pravosudne institucije ministar je odgovoran. Za takvu optužbu, za toliko teški kriminal za koji se tereti, za tako teški optužni prijedlog od 40, 50 milijuna kuna padaju ministarske glave i za manje stvari, a kamoli za takvu stvar. Ali eto, izići će kostur iz ormara kada ova Vlada ode. primjer vaše rasprave na kraju pet minuta u ime kluba na temu strategije pokazuje kako se ne treba raditi. Dakle, vi niste jednu riječ rekli o strategiji. Prema tome, ali vi ste se javili u ime kluba da govorite na kraju jedne kvalitetne rasprave o strategiji i ne kažete ništa o strategiji. Prema tome, to nije dobro i to neće povećati niti dignitet Sabora, niti će mu dati pozitivnu ocjenu kod građana. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Slažem se sa vama gospodine Jovanović, a govor gospodina Stazića dat će pozitivnu ocjenu, građani će to vrlo pozitivno ocijeniti, a vidjet ćete na izborima kako će ocijeniti. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I završno u ime predlagateljice Sandra Artuković Kunšt. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Hvala za raspravu. Ja bih vratila u onaj dio kad smo bili svi afirmativni u odnosu na nacrt strategije. Uglavnom naš je cilj bio da napravimo dokument koji će biti primjenjiv i proveden do 2020. godine i zbog toga držimo da je vrlo bitno da postignemo konsenzus i ako je on ovdje najavljen ja se uistinu zahvaljujem. Mislim da svakom građaninu RH treba biti interes da se korupcija uopće ne tolerira i da svatko od nas koji ovdje živi može u tome dati svoj doprinos, da otvorimo prostor da svatko može biti dio onoga tko će doprinositi da korupcija bude smanjena ili da je nema. U odnosu na amandman koji smo zaprimili od uvaženih zastupnika Kosor, Šeks i Grubišić ja želim samo objasniti kako je došlo do toga da se apostrofiraju saborski zastupnici. Naime, mi smo prihvatili preporuku ili četvrtog evaluacijskog izvješća GRECO-a i na taj način smo je inkorporirali u strategiju. To ne znači da ona ne može biti popravljena i izmijenjena, jer nema nikakvog spora da je ovaj prvi cilj koji smo baš kao i prvi postavili integritet unutar političkog sustava i uprave je integritet svih onih koji politički djeluju. Dakle i Vlade i Parlamenta itd., tako da u okviru integriteta unutar političkog sustava ova struktura o kooj govorimo treba biti cjelovito obuhvaćena, tako da to ne bi trebao biti problem. Evo hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ja ću biti kratak gospođo zamjenice. Znači li to što ste sad rekli da će ovaj amandman biti prihvaćen? Zato što smo mi ono što ste vi rekli ukupna politička struktura. Mi ako su izrijekom navedeni zastupnici u Hrvatskom saboru onda izrijekom tražimo u amandmanu da se navedu i članovi Vlade i Predsjednik Republike i svi drugi državni dužnosnici. Ako ste vi izrijekom naveli saborske zastupnike zašto onda ne i ostale. Eto, hvala lijepo.